Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sednicu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, da sednici prisustvuje 77 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

mr Milisav Čogurić, pomoćnik ministra pravde i državne uprave, Jovan Ćosić, načelnik u Odeljenju Ministarstva pravde i državne uprave i Zlatko Petrović, viši savetnik u Ministarstvu pravde i državne uprave.Nastavljamo rad po dnevnom redu i prelazimo na pretres u pojedinostima druge tačke dnevnog reda – PREDLOGA ZAKONA ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković, Miloš Aligrudić, prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Nada Kolundžija, Slobodan Homen,

Arpad Fremond, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Antić.Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Podsećam vas da je narodni poslanik Nataša Vučković, pisanim putem, povukla amandman na član 41. koji je podnela 16. jula 2013. godine.Pošto

Dejan Mihajlov, Miroslav Petko-vić, Miloš Aligrudić i zajedno narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić.

uz sve one primedbe koje je naša poslanička grupa, a koje je izrazila kroz amandmane, smatramo da su u jednom delu u odnosu na postojeći tekst zakona rešenja poboljšana i da će sigurno doprineti da se prekršajni postupci, pogotovo

drugim delom iz Zakonika o krivičnom postupku, smatrali smo da kod definicije prekršaja je trebalo postupiti onako kako je definisano u Krivičnom zakoniku. Prekršaj je kažnjivo delo. Osuda ili izricanje kazne može dovesti do kazne zatvora. Nije dovoljno u definiciji prekršaja zadržati samo pojam protivpravnosti.Podsetiću vas da je samim Krivičnim zakonikom rečeno da je krivično delo ono delo za koje je zakonom predviđeno krivično delo koje je protivpravno i koje je skrivljeno. Mislimo da je našim amandmanom trebalo uvesti u definiciju prekršaja činjenicu da je ono skrivljeno. U obrazloženju zašto odbijate amandman ukazujete na sledeću stvar – za razliku od krivičnih dela prekršajno i svojstveno da se većinom čine iz nehata. To – većinom, nije ubedljiva argumentacija za odbijanje, jer se čine i umišljajno, pogotovo što u najvažnijim definicijama uvodnog dela govorite i uvodite pojam skrivljenosti, pa govorite o skrivljenoj neuračunljivosti.Mislimo da je bilo dobro, obzirom na prirodu prekršaja i sankcije koje mogu da se izreknu za

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, hoću da izrazim sa jedne strane zadovoljstvo što je prihvaćeno od strane Vlade osam amandmana naše poslaničke grupe

i naše poslaničke grupe i drugih poslaničkih grupa i razumevanjem predstavnika Vlade da taj rok vratimo na dve godine za apsolutnu zastarelost. Mislim da je to veliki uspeh.Što se tiče samog amandmana o kome sada diskutujemo, moj kolega Palalić je dobro objasnio. Amandmani naše poslaničke grupe i DSS su praktično u istovetnom tekstu. Hoću još jednom da napomenem da bi bilo da bi bilo ko bio kažnjen za neko delo, bio to prekršaj ili krivično delo, on mora nešto da skrivi. Nije dovoljno što je neko ponašanje protivpravno, kako se u tekstu zakona tvrdi, već je potrebno da se utvrdi krivica. Neko je morao nešto da skrivi da bi za to bio kažnjen i apsolutno smatram da su opozicione poslaničke grupe u pravu kada podnose amandman koji podrazumeva pored protivpravnosti i da to delo mora biti skrivljeno da bi neko za to bio kažnjen. Hvala. **Nebojša Stefanović** Reč Samo još jedan kratak detalj oko ove skrivljenosti. Dakle, kao što su prethodni rekli, to je subjektivni odnos prema delu, znate. Protivpravno ponašanje može biti svako ponašanje suprotno pravnoj normi. normi. Ako lice nije sposobno za rasuđivanje u potpunosti, zato što inače nije sposobno, ne mislim da je sebe doveo putem alkoholisanosti, nego da, prosto je lice koje nije sposobno, nema ni poslovnu sposobnost, da li ono može da izvrši prekršaj? Da, u smislu protivpravne radnje. Da li može biti odgovorno? Ne, a bez odgovornosti nema kompletne definicije dela.Dakle, odnos prema prekršaju, subjektivni, mora biti sastavni deo definicije. Mada, kada pogledam tu vašu definiciju, ne mislim da je vaše obrazloženje da se većina prekršaja čini iz nehata dovoljno dobro obrazloženje.Mislim, dali ste obrazloženje niste stavili krivicu kao element prekršaja. To bi bilo u konzistenciji sa onim odredbama zakona koje govore o objektivnoj odgovornosti za prekršaj, a o tome smo govorili u načelnoj raspravi.Dakle, nema objektivne odgovornosti za prekršaje. To treba brisati. Ako ne danas, ako ne u danu za glasanje, onda vi podnesite nove izmene zakona da objektivnu odgovornost brišete. To ne sme da bude, to nije civilizacijski čin.Prema tome, skrivljenost dela mora da stoji u opisu prekršaja. Mislim da bi bilo dobro da ove amandmane prihvatite, bez obzira što ih danas niste prihvatili. Imamo vremena do dana za glasanje, da se da signal vladajućoj većini da ovaj amandman prihvati. narodni poslanik Milica Radović. iz moje poslaničke grupe, i kolega iz DS rekli, neophodno je definisati i napraviti potpuno drugačiju definiciju prekršaja, u tom smislu što je neophodno da u njegovom biću postoji i krivica.Znači, nije dovoljno da to bude samo protivpravno delo, nego je potrebno da ono bude i skrivljeno delo. I, ako primenjujemo koncept ZKP, protiv koga mi u startu imamo mnogo toga da kažemo, a o tome ćemo da govorimo kasnije, onda je neophodno da u tom pogledu budemo potpuno dosledni i kada je u pitanju definicija prekršaja da je upodobimo definiciji krivičnog dela u delu gde to naravno odgovara stvarnosti.Sa druge strane, cilj ovog amandmana, kao što sam rekla, jeste preciziranje definicije prekršaja, a cilj svih drugih amandmana koje smo podneli na ovaj Predlog zakona jeste popravljanje teksta zakona i mi smo u tom smislu vrlo zadovoljni. Zadovoljni smo što ste prihvatili amandmane, rekla bih ključni amandman, gde rokovi zastarelosti ostaju potpuno nepromenjeni. Prihvatili onaj predlog koji je prethodno bio sadržan u Predlogu zakona, a to je da se rokovi relativne zastarelosti povećavaju sa jedne na dve godine, odnosno rokovi apsolutne zastarelosti sa dve na četiri godine. To bi značilo još dodatno odugovlačenje prekršajnog postupka i značilo bi da prekršajni sudovi sporije rade i ne bi bilo ništa od efikasnosti koja je proklamovana donošenjem ovog zakona.Izražavamo zadovoljstvo zbog otvorenosti koju ste imali u pogledu prihvatanja argumenata koje smo iznosili.Ima tu još dosta amandmana koji su vrlo kvalitetni i koji su prihvaćeni, koji u značajnoj meri popravljaju tekst zakona, moram da kažem da postoji nekoliko amandmana koje ste prihvatili, ali koji, po našem mišljenju, unazađuju tekst amandmana. Ovde se govori o amandmanima koji se odnose na odstupanje od pravila da prekršajne postupke vode isključivo prekršajni sudovi.Napravili ste izuzetak kada je u pitanju Republička komisija za zaštitu prava u procesu javnih nabavki. Namerno sam u načelnoj raspravi apostrofirala ovaj zakon i neophodnost njegovog usaglašavanja sa Zakonom o prekršajima, ukoliko on bude usvojen, iz prostog razloga, jer sam osećala da do ovakve situacije može doći. Može doći zbog toga što je napravljen izuzetak. Ako se ne varam, vi ste u načelnoj raspravi, stručna javnost je govorila, da je jedan od velikih dometa ovog zakona upravo to što će prekršajne postupke da vode isključivo prekršajni sudovi. Sada pravimo izuzetak, a ne znamo na osnovu kog parametra, na osnovu kojih argumenata ste ovo učinili.Prilikom rasprave o Zakonu o javnim nabavkama, govorili smo, naša poslanička grupa, bilo je naravno poslanika iz drugih poslaničkih grupa koji su govorili da se u Komisiji za zaštitu prava u postupku javnih nabavki koncentriše ogromna moć, ne samo da ona ima mogućnost da pokreće prekršajni postupak, nego ona sudi, istražuje, saslušava, donosi odluke. Mislim da je rešenje koje ste prihvatili, prihvatajući amandmane nekih kolega, pogrešno, da ono neće doprineti poboljšanju teksta zakona.Kada je u pitanju ovaj amandman koji smo podneli na član 2, molim vas da još jednom razmislite o njegovom prihvatanju, jer je vrlo važno da u definiciji prekršaja postoji krivica, kao biće prekršaja bez koga ono ne bi ni moglo da postoji. Hvala. sa punom pažnjom sam saslušao diskutante prvog amandmana, odnosno amandmana podnetog na član 2. Predloga zakona o prekršajima. Mogu da kažem da su obrazloženja prilično dobra uz jednu veliku, ali vrlo bitnu, manjkavost.Prva stvar, Krivični zakonik se odnosi isključivo na fizička lica i pojam krivičnog dela koji on definiše se odnosi na fizička lica. Definicija prekršaja data u ovom Predlogu zakona o prekršajima jeste definicija toliko široka da može da obuhvati sve subjekte prekršajne odgovornosti na koje se ovaj zakon odnosi. Dakle, kako ćete reći da je prekršaj skrivljeno delo ukoliko za prekršaj odgovara pravno lice ili ukoliko odgovara odgovorno lice u nekom organu, odnosno pravnom licu? Možemo da svodimo i na to,

lica. U tom članu lepo stoji da fizičko lice odgovara za prekršaj koji mu se može pripisati u krivicu zato što je bilo uračunljivo i učinilo prekršaj sa umišljajem ili iz nehata, a bilo je svesno ili je bilo dužno i moglo je biti svesno da je takav postupak zabranjen.Ako želimo da pokrijemo sve subjekte prekršajne odgovornosti koji su navedeni u zakonu, a to su fizičko lice, preduzetnik, pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, onda je ova definicija prekršaja zaista odgovarajuća. Sve što ste rekli jeste tačno uz ovu dopunu. Aligrudić, replika. **Miloš Aligrudić** Da, ovo obrazloženje, za razliku od obrazloženja o nehatu, više pije vodu.Međutim, ne bih se sa vama složio. Dakle, problem skrivljenosti ne možemo potpuno da isključimo iz odgovornosti pravnih lica. Da li pravno lice može skriviti nešto? To je staro pitanje. Tog pitanja se sećam sa fakulteta. O tome smo dugo diskutovali. Da, može zato što nema odgovornosti pravnog lica. Da li je tako? Ukoliko neko ne skrivi, ne dođe do skrivljene odgovornosti, čak i kada je reč o odgovornosti odgovornog lica u pravnom licu koji objektivno preuzima odgovornost za prekršaje, on je takođe skrivljen.Pažljivom analizom načina na koji se vrši prekršaj, kada je reč o pravnim licima, možemo doći do pojma skrivljenosti. To ostaje onda otvoreno pitanje za teorijsku raspravu.Predložili smo da se vrati pojam skrivljenosti u Zakon zbog toga što ne bi naneo štetu kada je reč o pojmu odgovornosti pravnih lica, a pritom bi uneo potpunu jasnoću kada je reč o odgovornosti fizičkih lica.To filigransko razgraničenje, o kome ste vi maločas govorili, u redu je, može se i tako gledati na stvar, ali mislim da bi mnogo korektnija norma bila da ostavimo krivicu krivicu kao element prekršaja, a onda možete, po principu normi specijaliteta da objasnite sistem i način odgovornosti pravnih lica u odgovarajućem članu. Dakle, mislim da je to daleko bolje nego rešenje koje ste ovde primenili.Što se tiče nehata, nehat je oblik krivice

da najčešće, ono sa čim se građani sretnu, je Zakon o prekršajima, često bez ikakve krivice. Dovoljno je iz sela da odete u grad,

da je ta odluka na snazi, da se zbog te odluke može doći kod sudije za prekršaje i da za taj prekršaj možete odgovarati a da niste bili svesni da ste bilo šta skrivili i da ste bez ikakve krivice došli u poziciju da budete kažnjeni. Zato ovo "protivpravno" više odgovara nego "skrivljeno", jer da bi nešto bilo skrivljeno, taj bi morao biti svestan te svoje krivice.Kad smo već kod tog parkiranja, ima običaj da javna preduzeća prethodno već kazne počinioca koji nije ni znao da je počinio prekršaj, pa tako nama iz unutrašnjosti iz raznih gradova stižu za brisače već istaknute kazne, pa ako niste platili SMS od 30 dinara, ili niste znali da treba da platite, onda vam stigne, već za brisačima, kazna kojom vas je kaznilo neko javno preduzeće. Posle toga, ako ne platite kaznu kojom vas je kaznilo javno preduzeće, a ministar je tu pa pitam kako je to moguće, da li je to uopšte pravno, da neko zbog 30 dinara dozvoli nekom inkasantu da vas na licu mesta kazni sa, ne znam, većim iznosom nego što dugujete za to parkiranje i osim toga što niste znali, osim toga što su vas kaznili inkasanti, onda kad dođete kod sudije, treba da bude da ste svesno, svojom krivicom počinili to delo.Što se pravnih lica tiče, tek je tu situacija Recimo, ako vam vozač pretovari kamion, vi možete kao pravno lice biti skrivljeno, jer ste krivi, iako niste mogli realno znati da li će vaš vozač pretovariti taj kamion ili neće, da li će učiniti neki saobraćajni prekršaj za koga odgovara i pravno i fizičko lice i ne znam kako bi to preduzeće moglo da bude okrivljeno odnosno, po predlogu ovog amandmana, skrivljeno.Vrlo je zanimljivo za čega sve naši građani odgovaraju, ko ih sve kažnjava, posebno mi je ovo interesantno, kad ih kažnjava neko javno preduzeće u gradu. U nekim gradovima se taj parking naplaćuje, u nekim gradovima se taj parking ne plaća. U svakom gradu morate to da učinite sa mobilnog telefona ili da kupite neku karticu na nekom mestu i vi to jednostavno ne možete znati, li će vam se desiti da, zbog toga što ste se usudili parkirate, a to je moda u zadnjih 10 godina, svoje vozilo na neko mesto, da završite kao okrivljeni kod sudije za prekršaje i da završite u zatvoru, da pri tome niste imali nikakvu krivicu. Čak se može desiti da vam istekne kredit, da niste bili svesni da morate da imate dovoljno kredita, kad ste otputovali na neku pijacu ili neki grad, može vam se desiti da zbog toga što niste imali dovoljno kredita, niste to mogli da uradite, možete da odgovarate, i ako niste krivi, što na vašem računu nije bilo dovoljno kredita da platite obaveze za parkiranje koje su od slučaja do slučaja, od grada do grada, propisane ili nisu propisane.U nekom gradu na nekom parkingu može da se parkirate, već na sledećem ne možete i to je označeno nekim jako malim znakom, odnosno nekim malim, veoma malim, sitnim brojevima, da bi što više građana prilikom parkiranja došlo u zabludu i da bi bili izloženi drakonskom kažnjavanju, prvo javnog preduzeća, pa ako ne platite javnom preduzeću, onda rizikujete da kod sudije za prekršaje platite daleko veću sumu i zato mislim da termin koji je predložila Vlada, da ovo bude protivpravno delo, i to je veliko pitanje, ali da ne stoji ovo što su predlagači hteli da dodaju – skrivljeno. Znači, to lice bi zbog jednog parkinga, gde uopšte nije znalo ili ne poznavajući lokalne propise, poznavajući naše jedinice lokalne samouprave oni imaju toliko odluka, toliko rešenja kojima predlažu razno-razna kažnjavanja, da jednostavno ni pravna ni fizička lica apsolutno više ne mogu znati zbog čega sve mogu biti kažnjeni, pa recimo neko može da vam odvali tablu od firme, a vi sutra već možete prekršajno odgovarati, onda se propisuju propisuju neverovatne sume za isticanje firmi i tabli, pa ukoliko to ne platite, a to vam je zakonska obaveza da istaknete, ukoliko to ne platite lokalnoj samoupravi, onda završite kod sudije za prekršaje. Tako da, recimo, jedna tabla u jednoj maloj opštini, recimo mojoj Inđiji, košta 54.000 dinara vlasnika firme. Dakle, on mora da izmiri u drugoj zoni 54.000 dinara samo zato što ima zakonsku obavezu o isticanju firme. Neka opština, bilo koja, je donela odluku, ne isticanje kazni, ili da se propiše onome ko nije platio kaznu i prekršajna kazna, dakle niz tih propisa je za koje građani uopšte ne mogu znati, da prekršaj, ne samo čine iz nehata, već da jednostavno uopšte nisu svesni da za određene prekršaje je

i uopšte ne mislim da je bilo kakav gubitak za parlament što je ta rasprava teorijske i više akademske prirode, nego od praktičnog značaja za građane. Međutim, mislim da bi ovaj pojam skrivljenosti, koji je po analogiji sa ZKP našao svoje mesto i u Zakonu o prekršajima, zapravo priziva jednu dublju problematiku, iako je gospodin ministar dao vrlo elegantno objašnjenje, zašto ostaje pri predloženom obliku definicije, a ne pri onom koji se sugeriše amandmanom.Ja bih to obrazloženje samo, čini mi se, još dodatno ojačao pogledom iz jedne druge, preutemeljujuće discipline za svaku raspravu o pravu, iz perspektive etike, jer se zapravo amandmanom želi, kroz uvođenje pojma skrivljenosti, ojačati pozicija odbrane u nekom hipotetičkom postupku, a kroz razmatranje pozicije pripisivosti postupka subjektu u situaciji prestupa. A tema pripisivosti postupka direktno, oslonjena na koncept pretpostavljene autonomije ličnosti, zapravo je vezana za problematiku odgovornosti. Odgovornost je kategorija koju, čak ni u ovako hipotetičkim, akademskim situacijama u raspravama, mislim, ne bi trebalo potcenjivati i skidati kao suvišan teret sa pretpostavljenih građana, već sasvim suprotno, demokratija i unapređenje društvenih odnosa zahtevaju dodatno jače akcentovanje teme lične odgovornosti.Kolektivizam i komunističko nasleđe našeg društva uvelo nas je u tu olaku debatu o odgovornosti, kao pretpostavljenom kategorijalu za opisivanje zvaničnika, Vlade i državnih organa, dok zapravo prostor slobode je osvojiv samo uz pretpostavku lične, individualne odgovornosti svakog pojedinca u zajednici, koja kroz svoju političku reprezentaciju pokušava da uredi svoje zakonodavstvo, kao i u ovoj oblasti.Baš zato što ovaj aspekt pripisivosti postupka i lične odgovornosti itekako uračunava predloženi oblik zakonskog teksta, u potpunosti podržavamo i ministrovo objašnjenje.

kada je bilo razmatranje amandmana opozicije, zaista i Ministarstvo i Vlada pokazali dobru volju i da su shvatili da opozicija može da bude izuzetno konstruktivna, da može da ima ozbiljnu nameru da pomogne, a ne samo da pokušava da dođe do odugovlačenja skupštinske procedure ili ometanja, Bože moj, rada vlasti. Tako da, mislim da je ovo ozbiljan iskorak i da je velika stvar da je usvojeno naših 10 amandmana.Ali, bez obzira, ne bih se javljao da ne smatram da ovi neki amandmani, koji nisu usvojeni, nisu izuzetno bitni i ne mogu da budu za budućnost izuzetno važni, kada je u pitanju pravni sistem. Malopre smo raspravljali o jednom amandmanu koji je, da tako kažem, više pravno-tehničke prirode, pa me baš interesuje kakvu će pažnju Narodne skupštine i ministara da izazove amandman koji je možda suštinski za budući izgled celog prekršajnog postupka i celog sistema, kako zovu "misdiminr" prekršaja, a koji do sada jeste bio zapostavljen u našem pravnom sistemu.O čemu se radi? Kratko Prema postojećem Predlogu zakona, razne institucije mogu da predlažu prekršaje. Znači, od Narodne skupštine, što je sasvim razumljivo, jer to se radi putem zakona, do uredbi vlada, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava. Suština amandmana jeste da se smanji broj državnih organa i institucija koje mogu da donose propise po kojima građani odgovaraju ili finansijski - novčano, ili zatvorskom kaznom.S obzirom da su sudovi za prekršaje postali sudovi nakon reforme pravosuđa, da više nisu administrativno-upravni organi, smatram da je izuzetno važno da građani imaju sigurnost, da ne može svako da propiše sankciju protiv njih. U tom smislu sam podneo amandman kaže da to može da se uradi samo zakonom ili određenom odlukom autonomne pokrajine.Kada smo pričali prošli put o ovom zakonu, kada smo pričali u načelu, ostavio sam dilemu i rekao – gospodine ministre, možda treba i lokalnim samoupravama ostaviti, to je jedna ozbiljna tema za razmišljanje, jer postoje određeni propisi tipa iznošenja đubreta, koji jesu nadležnost. Ali, ne vidim nikakav razlog da Vlada može i ubuduće uredbama da propisuje prekršaje, jer Vlada predlaže Narodnoj skupštini zakon. Ako predloži zakon, može da predloži i uredbu. Mislim da će to dovesti do veće pravne sigurnosti.Ono što želim da kažem, iščitajući obrazloženje zašto je amandman odbijen, korišćena je jedna stvar koja zaista mislim da je više demagoška nego realna, kada je u pitanju razlog za odbijanje amandmana. Kaže se da je veliki broj prekršaja sada predviđen uredbama, da po njima građani ili firme, kako god, ne bi odgovarale. To nije tačno, vi ste već stavili u prelaznim i završnim odredbama duži vremenski period za primenu zakona. Mislim da je sasvim dovoljno u tom vremenskom periodu da se predlože izmene zakona koje bi obuhvatile, a nema mnogo prekršaja o uredbama, i dovele bi do pravne sigurnosti.Molim gospodina ministra da razmisli o mom amandmanu, a naravno pozivam sve, vladajuće i opozicione poslaničke klubove da podrže u danu za glasanje ovaj amandman. Hvala. Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika.Siguran sam da je moguće u narednih sedam meseci, a za sedam meseci će početi da se primenjuje i ovaj zakon, urediti putem zakona sve prekršaje koji su neophodni, a naročito one koji se nalaze u uredbama koje je donela Vlada. Koliko znamo, priprema se omnibus koji će obuhvatiti prekršaje koji se nalaze u različitim zakonima. Ne vidim nijedan razlog zašto u tom omnibus zakonu ne bi bili predviđeni svi oni prekršaji koji su danas predviđeni uredbama Vlade.Načelno govoreći apsolutno je neprihvatljivo da Vlada ima prava da predvidi određeni prekršaj za koji vi morate da platite novčanu kaznu i za koji ste osuđeni od strane prekršajnog suda. Dakle, nisu više prekršajni organi organi uprave, sada imamo prekršajne sudove. Ako imamo prekršajni sud i ako on izriče kaznu u jednom postupku koji izuzetno liči na krivični postupak, onda bi morali prekršaji da budu propisani zakonom. Mislim da to jeste evropski standard i da u tom pravcu moramo da idemo i da ćemo u tom pravcu morati i da menjamo naše zakonodavstvo.Dakle, još jednom razmislite. Ne treba da dozvolimo, a sada je prilika da to promenimo, da Vlada može svaki dan da donese neku uredbu kojom se građani mogu kazniti. Svaka novčana kazna, ako nemate para da platite, može da bude zamenjena kaznom zatvora. Dolazimo u situaciju da ovaj kaže – uredbom toliko i toliko moraš da platiš, a onda ljudi koji nemaju da plate idu u zatvor. Po ovom zakonu je neprihvatljivo da se zatvorska kazna propisuje bilo čime osim zakonom. Ovde na jedan posredan način vi možete otići u zatvor za kaznu koju je predvidela i za prekršaj koju je predvidela Vlada uredbom.Takođe, kada se radi o lokalnim samoupravama, one imaju svoje specifičnosti, ali moram da vam kažem da mi se čini da nas to sve uvodi u jednu ozbiljnu pravnu nesigurnost. Nešto važi na teritoriji opštine Smederevo, a nešto drugo na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Kako će građani to da razlikuju, to je dobro pitanje, a posledica toga može biti takva kazna zbog koje možete na kraju otići u zatvor. Uvaženi gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, pažljivo slušam izlaganje amandmana i opet kažem da bih prihvatio kada bi se sve uzelo u obzir i sve dobro rezonovalo. Ali, hajde da krenemo od kraja, kako ste rekli.Ne možete nekoga obavezati na nešto što važi, recimo, u gradu Smederevu, a ne važi u Požarevcu, pa ćete dovesti do pravne nejednakosti. Znate, tom logikom rukovođenja možemo da kažemo – ne možete obavezati nekoga ko živi na teritoriji AP Vojvodine na nešto što ne važi u centralnoj Srbiji ili na Kosovu i Metohiji, pa će i to dovesti do pravne nejednakosti. Jednostavno, priroda prekršaja je takva da može da se propiše.Što se tiče propisivanja prekršaja uredbom Vlade, razmišljam da li da dam jedan konkretan primer ili sijaset primera, pa da vidite koliko ti argumenti koje ste izneli ne stoje. Prva stvar, otkako postoje prekršaji postoje i prekršaji koji se mogu odrediti uredbom Vlade. Daću vam primer.Recimo, imate subvencije koje se daju poljoprivrednicima. Čovek dobije subvencije za uzgoj, recimo, tovljenika ili dobije subvencije za zasad nekog voća ili zasejano žito u određenoj meri, a onda taj novac, umesto da upotrebi u te svrhe, uzme i kupi luksuzni automobil. To jeste krivično delo. Ja sam dao najdrastičniji primer, ali postoje različite druge mahinacije vezane upravo za subvencije. Ne ispunjavate neke obaveze koje su propisane uredbom Vlade, na osnovu kojih vam je odobrena subvencija. Dao sam to kao primer.Evo, daću vam primer i iz nečega o čemu smo ovde već raspravljali u prethodnih nekoliko nedelja. Usvajali smo strategiju za borbu protiv korupcije. U strategiji je predviđeno da svako ministarstvo i svaki državni organ ima službenike koji će biti zaduženi za podnošenje kvartalnih izveštaja o ispunjavanju akcionog plana i strategije za borbu protiv korupcije. Ako to ne budu radili, odgovorno lice na čelu organa će morati da odgovara za to prekršajno.Hoćete dalje? Kažete – ne može se sud obavezati da sudi na osnovu uredbe. Uredba je podzakonski akt, sudovi primenjuju i podzakonska akta. Da nije tako, ne bismo znali ko je odgovorno lice gde. Zašto? Zato što se odgovorna lica propisuju sistematizacijama, a to nije zakon. Dakle, jednostavno, argumenti su vam polovični. Ako hoćete da obezbedimo primenu zakona i jedinstvo pravnog poretka, onda se treba rukovoditi ovim.Sa druge strane, iskreno mislim da u određenom obimu jedinice lokalne samouprave moraju da budu ovlašćene da kroz sistem prekršajnog kažnjavanja, odnosno propisivanja prekršajnih kazni obezbede funkcionisanje lokalne samouprave na čitavoj njenoj teritoriji i u punom kapacitetu. Ne znam zašto bi to nekome smetalo. Možete da kažete da je to teži posao za prekršajnog sudiju, zato što mora da bude dobro informisan i upoznat sa svim aktima koje treba da primenjuje. Takav mu je posao.

Mešate krivična dela i prekršaje. Prekršaji su najlakši mogući prestupi i nisu krivična dela.Druga stvar, to što nešto postoji od kad postoje prekršaji, ne znači da je dobro. Sada je prilika da se to promeni i da se unapredi. Slobodno, treba vam malo više hrabrosti da uđete u ovu reformu. Dakle, nije sve ono što je bilo nekada - dobro, neke stvari treba promeniti. Kada je potpisan Briselski sporazum, nikoga ne možete više ni na šta da obavežete na Kosovu i Metohiji, tako da mislim da za taj argument apsolutno niste u pravu.

Neću ići tako daleko, ali mogu da vam kažem da ovaj problem prekršaja i krivičnih dela jeste izuzetno značajan za slobode, jer je

gde je sva vlast bila koncentrisana u rukama upravne vlasti, odnosno partije, bilo je moguće donositi različite odluke, pa se uglavnom vladalo uredbama. I tu je prekršaj bio ključni pojam. Milioni ljudi su u Sovjetskom Savezu išli na tzv. radni radni popravak u Sibiru i mnogi se više nikad nisu vratili. Ako vam kažem da je sudija za prekršaje drugog reona grada Beograda, kaznio desetine hiljada ljudi 1949. i 1950. godine za prekršaje nejasne i poslao ih je na Goli otok, gde su mogli da ostanu onoliko koliko su policijske vlasti to želele.Zato je ovo pitanje izuzetno značajno, jer ulazi u problem odnosa upravne vlasti i zakonodavne i sudske vlasti. Bez te jasne granice, bez te podele, mi nikad nećemo ući istinski u oblast oblast prave slobode i sigurnosti građana. Tu leži problem. Dakle, nadam se da se nikada više nećemo vraćati u te periode.Ali, tim povodom, kada sam već počeo, da kažem, bilo bi možda zgodno da jednoga dana prečistimo celokupno krivično zakonodavstvo i jednom odlukom ove skupštine, odreknemo se represivnih zakona koji su kršili ljudska prava. To je na neki način obaveza da to uradimo. Mnoge zemlje to čine i za neka dela iz 17. veka, pa se danas pravdaju. Tako ćemo očistiti ovo.Mi imamo niz uredbi koje su potpuno nezakonite bile.

doneta, a onda je Skupština Srbije, neovlašćena, van Ustava, donela odluku da osam profesora Filozofskog fakulteta ukloni sa dužnosti profesora. Ta odluka stoji na sramotu i danas. Dokazali su i ustavni sudovi da je u neskladu. To isto moramo brisati. Ne samo da obrišemo neke stvari koje su se ticale ni personalno, ne znam, prestolonaslednika ili nekog drugog, da može dobiti pasoš, nego se ovde tiče hiljada ljudi koji su posle, po analogiji, u opštinama, bilo gde, uveli uredbu da se mora imati potvrda iz Socijalističkog saveza o moralno-političkoj podobnosti, da biste bili učitelj, profesor ili bilo šta. Postoje stotine ljudi koji su tada izgubili posao, na osnovu takvih uredaba.O prekršajima, zbog toga, moramo da raspravljamo i raspravljali smo 1991. godine, na početku upravo višepartijskog sistema u Skupštini Srbije. To je bio prvi korak, kada smo pokušali da napravimo tu razliku i da otklonimo mogućnost da Vlada, uredbama ili Zakonom o prekršajima, u prekršaje stavi niz političkih gestova koji su onda, naravno, bili pogubni za građane.Sećam

bez ikakvog krivično-pravnog postupka. Dakle, sve je to uvodilo u jedno bezakonje koje je odgovaralo određenim nedemokratskim sistemima. Danas je prilika, mogu da podelim i ovaj zakon u najvećem delu, jer je on dosta dugo rađen u radnim grupama, postoji danas svest, ono o čemu je govorio i kolega Konstantinović i kolega Homen, da na pragu naših pregovora i ulaženja u Evropu, nemojmo se zavaravati ulaženjem u Evropu, mi se odričemo jednog dela pravnog suvereniteta, mi moramo naše zakone pravne da uskladimo sa Evropom. Bolje da to činimo sada, da ne čekamo nikakve pregovore, pa da onda tada to radimo. Hvala vam.

skupštinama opština, skupštinama gradova, skupštinama autonomnih pokrajina, mi mislimo da je u redu da one mogu propisivati prekršaje. To je sasvim solidno rešenje i u tom delu nemam ništa protiv. Ovde se problem javlja u nečemu drugom, u našoj borbi, i našoj i vašoj, sa anahronim propisima, sa nečim što je otpalo kao civilizacijsko rešenje.Dakle, ne može izvršna vlast preuzimati na sebe propisivanje ičega, a naročito prekršaja, a ako i može, to mora da predstavlja izuzetak i propisi koje donosi izvršna vlast imaju samo jednu funkciju, da sprovedu zakon. Ako bilo šta propiše opštinsko veće, ono to propisuje samo da bi sprovelo odluku skupštine opštine. Isto važi i za Vladu.

ali mi treba svi zajedno ovde da kažemo – ne može više, jer ovaj sistem nadalje to neće dozvoliti. Još jedan važan razlog. Vi znate da je opšti princip kod kažnjivih dela, još iz rimskog prava do danas, ignorantio iuris nocet, a to znači – nepoznavanje prava škodi. Kome? Svim građanima. Svi su dužni da poznaju pravo. Ako ga, kojim sticajem okolnosti ne poznaju, to ih ne opravdava ako pravo krše. Međutim, naša je dužnost da učinimo sve što je u našoj moći da što veći broj građana sazna pravo.Jedan od najboljih načina da pravo ili obaveza koja ne sme biti prekršena da bude saznata jeste da ona bude zakonska obaveza i da kažnjiva dela budu propisana zakonom ili za lokalnu sredinu, u najmanju ruku, odlukom skupštine opštine, skupštine grada itd. Ako idemo na to da uredbama propisujemo prekršaje, prvo, to nije u ustavnoj funkciji uredbe. Uredba, po Ustavu, to ne može da čini. Razmislimo o tome. Pod dva, time kršimo osnovno načelo, a to je, koje je i preče od ignorantio iuris nocet, a to je načelo spoznaje prava, načelo pravo pravo građanina da spozna pravo i da ima priliku da ga sazna. Znam ja da je sve u "Službenom glasniku", ali ne čita se svaki broj "Službenog glasnika" sa istom pažnjom. Vodite računa o tome, od sada pa ubuduće.Ako niste spremni da amandman prihvatite danas, onda očekujemo da već s jeseni, sa ostalim predlozima koje smo izneli, izađemo sa izmenama zakona. Zahvaljujem.Gospodine ministre, ono što bih ja želeo, da vi shvatite da u ovim amandmanima, u kojima vidim da imamo podršku i drugih poslaničkih klubova, zaista postoji dobra namera i dobra volja.Dobra namera, jer ako se ne varam, dobra politika ove vlade jeste dalja budućnost i dalje kretanje ka evropskim integracijama. Ovo je nešto što ćemo morati da izmenimo. Potpuno se slažem, ko to i ne može danas na amandman da odgovara, ali to bi trebalo da se desi u septembru i voleo bih vas da vidim opet u parlamentu sa izmenama zakona.Ovo nije jedini problem, na nekoliko mesta kasnije, naše amandmane ste rekli da ne možete da usvojite jer je slično rešeno u Krivičnom zakoniku. Nije ni to problem, hajde da promenimo u paketu i Krivični zakonik, to je nešto što ja mislim da za normativno odeljenje Ministarstva pravde ne bi trebalo da bude problem, da brzo i lako urade izmene izmene zakona ili predloge novih zakona.Zašto sam se javio? Vi ste rekli da postoji opasnost da ukoliko se uredbama ne donose određeni propisi, ne propisuju prekršaji, da postoji određena sfera društvenog života koja će biti nekažnjiva. Tu ste naveli konkretnu strategiju za borbu protiv korupcije, koja je jedan izuzetno važan dokument za bilo koje društvo i koje je tačno. U pravu ste, treba da predvidi postojanje budućih prekršaja, ali ti prekršaji predviđeni u strategiji se neće oslikavati u uredbi koja će biti doneta za primenu strategije, nego svi dobro znamo u Narodnoj skupštini, da postoji Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Taj zakon već sadrži i krivična dela i prekršajna dela.Znači konkretno, ako ste strategijom predvideli neko novo prekršajno delo, to su samo u pitanju izmene i dopune zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, za koju ste vi kao ministar inače i nadležan da branite u Narodnoj skupštini.Prema tome, smatram da sve ono što uredbe i gde uredbe propisuju prekršaje, već postoji odgovarajuća zakonska regulativa, koja bi bila samo izmenjena i dopunjena po jednim članovima. Naravno, ukoliko je to komplikovano, ukoliko postoji nespremnost ministara da ulaze u Skupštinu sa ovim zakonikom, postoji ovo što je rekao kolega Konstantinović, jedan omnibus zakon, mislim da je to pitanje, kada se uredbe možda mesec ili dva dana rade i opet da se vidimo u septembru, jer mislim da ćete i sebi učiniti uslugu, jer da li ćete sada menjati ili u nekom budućem periodu, moraćete da usaglasite ovo sa nekim osnovnim standardima.Ponavljam, potpuno se slažem sa gospodinom Mićunovićem i gospodinom Aligrudićem, suština je da građani znaju zašto odgovaraju, da budu zaštićeni od države, a to može biti samo ukoliko su

Pominjete Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, a ja ni u jednom jedinom trenutku nisam govorio o nadzoru koji sprovodi Agencija, već sam vrlo pažljivo birao reči, što mi daje za pravo da sumnjam da li ste pročitali strategiju ili niste, jer strategija taj novi mehanizam ispunjenosti akcionog plana predviđa, za razliku od prethodne strategije, i način na koji sam to obrazložio, apsolutno podrazumeva to, a ne ovo o čemu ste vi pričali.Drago mi je što je prof. Mićunović dao, zaista pružio jednu retrospektivu zloupotrebe prekršajne odgovornosti u prethodnom periodu, ali mi je poznato, uveren sam da je poznato i njemu da su propisi koje je pominjao već odavno stavljeni van snage i da ne važe.Što

u svojim organima donosi podzakonska akta koja povlače sa sobom prekršajnu i administrativnu odgovornost. Namerno izdvajam i jedno i drugo, prekršajnu i administrativnu odgovornost. Dakle, i kod njih postoji mogućnost takvog kažnjavanja, ne na osnovu zakona, već na osnovu onog akta koji je doneo upravni organ, i to prekršajnog kažnjavanja.Ako se pokaže u skriningu da je ovo potrebno promeniti, to neće biti ni prva ni poslednja stvar. Jednostavno, za takvu promenu za koju se nadam da ćemo u jednom trenutku možda, kada i Evropa bude za to spremna biti u stanju da je sprovedemo, treba da budemo spremni da to radimo. U ovom trenutku, to ne možemo da uradimo, zato što naš sistem na takav način funkcioniše a nije pripremljen na tu promenu niti može da bude pripremljen za sedam meseci.Što se tiče zloupotreba prekršajne odgovornosti, prekršajnog postupka, koji dovode do ugrožavanja ljudskih prava i građanskih sloboda, apsolutno stoji na istoj liniji da su te zloupotrebe nedopustive i da to više ne sme da se dešava, mi nije poznato da se to u Srbiji dešavalo u nekom prethodnom doglednom periodu, pre dvadesetak godina verovatno jeste, u nekom prethodnom skorijem periodu ne.

Gospodine ministre, ja znam srećom da ti propisi više ne važe i nisam o tome govorio, čak sam i rekao - da srećom ne. Ali, ako jednom svratite u Dahau, vi ćete tamo videti jednu veliku parolu pored one Ohajine, koja kaže da "Kada spaljuju knjige, spaljivaće i ljude". Ima jedna druga Santajanina koja kaže, i to stoji uklesano u kamenu "Oni što hoće da zaborave, spremni su da ponove". Ovo što govorim, govorim zato da se nikada ne ponovi i to je veoma važno.Što se tiče brisanja, odluku o izbacivanju sa Univerziteta, donela je Skupština Srbije i svojom odlukom, nekom vrstom lex specialis ona nikada nije poništena,

hteo bih još jednom samo da kažem, ono sve što sam govorio, govorim u tom smislu da otvorimo polje slobode i sigurnosti za građane što je moguće više, u skladu sa tendencijama koje danas postoje u svetu, a u Evropi su obavezujuće.

Ministre, rekli ste – ti propisi su stavljeni van snage i nije bilo u tako bliskoj prošlosti takvih situacija.Mi se, i većina u ovoj sali vrlo dobro sećamo kraja devedesetih Sećamo se situacije stanja u oblasti informisanja i sećamo se kako je organ za prekršaje u Masarikovoj ulici dan za danom izricao drakonske kazne za razne novine i gasio novine jednu za drugom. Jedna od tih novina je bila Dnevni telegraf, koja je dobila drakonsku kaznu, a posle, pošto nisu uspeli da je ugase, Ćuruviju su ubili.Dakle, posledice onoga što radi sud za prekršaje, mogu biti strašne. Zbog toga, koliko sam shvatio, i druge poslaničke grupe se slažu sa tim da makar onemogućimo da se uredbama mogu propisivati prekršaji, da Vlada kao izvršni organ može da propiše nešto za šta mogu biti kažnjeni svi građani u ovoj zemlji.Ja sam u tom smislu spreman da mi napravimo ispravku amandmana ili da se zakaže sednica Odbora za pravosuđe, gde bi zajedno na sednici odbora taj amandman formulisali zajednički na jedan drugi način i da izbacimo iz zakona uredbe, a da ostane sve ono što se odnosi na lokalnu samoupravu i AP Vojvodinu.

To ne zato što ćete se vi i ja složiti oko svega što mislimo ili ne mislimo, niti što ja očekujem da ćete vi prihvatiti sve moje predloge, niti zato što sam ja ovde došao da vas besmisleno kritikujem. Izneo sam svoj stav, koji mislim da je legitiman, drago mi je da nisam ostao usamljen, da i druge poslaničke grupe opozicije misle isto što i ja i ostali predlagači amandmana, mislim da nema razloga da se na takav način obraćate, niti meni, niti ostalim predlagačima amandmana, jer ako je neka diskusija bila konstruktivna i dobra, to je bila ova danas. Mislim da nismo mnogo odlazili od teme.Vi meni kažete – da li ste vi uopšte pročitali Strategiju za borbu protiv korupcije? Gospodine ministre, meni je takva konstatacija, izrečena na takav način, uvredljiva. Ja ne smatram da sam vas nijednom jedinom rečju u svom izlaganju uvredio. Vi vrlo dobro znate,

makar ove rasprave kojima ja imam priliku i zadovoljstvo da prisustvujem.Na isti način kao što ste vi to rekli, ja mogu da kažem da mene može da uvredi činjenica što ste rekli da nešto treba da bude propisano Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, a pri tom ste govorili osvrćući se na moje reči koje sa tim nisu imale nikakve veze. Zato sam i rekao – taj deo Strategije je potpuno nov. Dozvoljavam i da ste možda pomešali, prevideli, desi se i meni, desi se svakome ko radi. Ali, jednostavno, vratite se na to, vidite šta ste rekli, uporedite sa onim što sam ja rekao, to nema veze sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, a sve vreme ste Narodni poslanik Marko Atlagić mog kolege Srđana Mikovića i kolege Homena predlažem da se ne podrži, jer smatram da ne postoji niti jedan valjani razlog za drugačije zakonsko rešenje nego kako kako ga je definisala Vlada, odnosno Ministarstvo pravde Republike Srbije.Smatram da je neophodno da se zadrži mogućnost da se prekršaji propišu, podvlačim, i propisima Vlade i organa jedinica lokalne samouprave, budući da povrede tih propisa predstavljaju takođe prekršaje. prekršaje. Rešenja koja su sadržana u Predlogu ovog zakona su bila sadržana, kako je i Vlada navela, u svim ranijim zakonima koji su uređivali prekršajnu odgovornost. Nema razloga da takvo rešenje ne bude i dalje propisano, pogotovo ako se ono u praksi pokazalo kao vrlo delotvorno.Rešenje predloženo amandmanom kolege Homena i Mikovića i drugih kolega dovelo bi do nekažnjavanja za veliki broj prekršaja koji su propisani raznim važećim uredbama Vlade Republike Srbije koje je ona donela sa ciljem sprovođenja zakona, a ne nesprovođenja zakona, a isto tako i prekršaja sadržanih u propisima organa jedinica lokalne samouprave koji su doneti u cilju zaštite ostvarivanja prava građana na lokalnom nivou.Zbog toga

Gospodine ministre, pažljivo slušajući ovu jako bitnu raspravu, mislim da je ovo jedno od centralnih pitanja i da je zaista jedan veliki korak napred u odnosu na postojeće rešenje, naša poslanička grupa je stanovišta između podnosioca amandmana i vašeg stanovišta. Zbog čega?Ako sudove za prekršaje vraćamo u sudski sistem vlasti, što je normalno i dobro i izmeštamo ih iz organa uprave, onda i kod nadležnosti ostalih organa treba jasno da znamo koji i za šta nadležan. Skupštine opština, Narodna skupština, pokrajinska skupština su nadležne da donose zakone i odgovarajuće odluke, pa i odluke kojima se propisuju prekršajne odgovornosti.Vaša argumentacija vezana, primera radi, za Zakon o podsticajima u poljoprivredi ukazuje na ono što smo mi rekli kod donošenja tog zakona, da je on ostavio mnogo toga da se uredi uredbama, a uredbe u stvari treba da samo pomoćno sredstvo za sprovođenje tog zakona. Onda dolazimo do jedne nelogičnosti – ono što je nadležnost skupština, sve tri, sada prepuštamo izvršnoj vlasti da svojim odlukama odnosno uredbama koje samo treba da budu pomoćno sredstvo za sprovođenje zakona, propisuju prekršajnu odgovornost.Zbog toga mislimo da sa iskustvima iz prošlosti, o kojima je pričao i uvaženi profesor Dragoljub Mićunović, mi možemo pričati ne samo o zloupotrebama prekršajnih sudova jer, naprosto, bilo je mnogo situacija kada su ljudi, a prvo desničari u Srbiji lišeni života bez jedne jedine odluke, ili odlukom nekog ko je tada predstavljao vojnu vlast. Mnogi su na Goli otok otišli bez bilo kakvog rešenja, bez ikakve odluke. Ljudi su provodili tamo godine i godine.Mi smo i u skorijoj našoj prošlosti imali strašne zloupotrebe. I sam sam bio 1993. godine kada je nokautiran naš poslanik u Narodnoj skupštini, Mihajlo Marković. Kada smo zbog toga protestovali, i sam sam bio u zatvoru sa bračnim parom Drašković i znam kako se sudija ponašala. Širila je ruke i rekla zapisničarki – dečko se odlično brani. Naravno da se odlično branim kada govorim istinu, ali to nije omelo omelo sud da po političkom nalogu svima redom odredi zatvorske kazne, a tadašnjeg lidera opozicije skoro na smrt prebili i da ovde ispred Narodne skupštine ubiju policajca. Dan danas se ne zna ko je ubio policajca koji je igrom slučaja bio naš simpatizer i čiji je stric godinu dana pre toga govorio na protestu za Vidovdanski sabor.Mogao bih da pričam dosta toga, kako su se tada ponašale neke stranke koje su rekle da smo mi prekoračili ovlašćenja i da su demonstranti vršili nasilje nad policijom, što nije bilo tačno.Ono po meni ključna stvar jeste to da mi kod strogog poštovanja nadležnosti skupština, razdvojimo ono što je nadležnost i zadatak skupština od onoga što je nadležnost izvršne vlasti. Tu pre svega mislim na

Hvala gospodine predsedniče.Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, hajde da se vratimo na obrazloženje koje je Vlada dala kada je odbila ovaj amandman. Iz obrazloženja proizilaze dve konkretne stvari.Prvo

propisivanja prekršaja. To je jedno, a drugo, pozivate se na mogućnost da mnogi prekršaji ostanu nekažnjeni, zbog ranijih rešenja u pogledu propisivanja prekršaja.Stvarno bih razumela to vaše držanje kontinuiteta. U krajnjem slučaju i ova vlast predstavlja kontinuitet sa onom vlašću devedesetih ali s obzirom da se radi o Ministarstvu pravde i državne uprave, koju čine mnogi mladi ljudi, prirodnije je da se na neki način distancirate od tog kontinuiteta. Hajde, istaknite ulogu, prevashodno i prioritetnu ulogu predstavničkog tela. Skupština Republike Srbije je predstavničko telo, to je i Skupština pokrajine Vojvodine i to su i lokalne skupštine. Zar nije prirodnije da svaka vrsta prekršaja prođe kroz ta predstavnička tela, zakonodavna tela, odnosno, tela koja donose određene odluke? Zar nije prirodnije što se tiče transparentnosti, javnosti i kontrole javnosti u pogledu propisivanja prekršaja, kada to urade skupština, republička, pokrajinska ili republičke? To je pre svega evropski standard.Svaki put kada Vlada ima tu mogućnost da svojim uredbama propisuje određene prekršaje, dozvolićete to je nadležnost izvršne vlasti koja prekoračuje te neke te neke standarde koji su toliko kvalitetni u Evropi u smislu donošenja odluka pa i ovih prekršaja.Imamo jako loše iskustvo kao država u vezi tih odluka koje su ad hok donošene od strane Vlade, pa i u smislu uredbi. Malopre je pominjano šta se sve radilo kada su prekršajni sudovi radili punom parom, upravo na osnovu nekih od uredbi izvršne vlasti, kada je u toj meri represija dignuta na najviši mogući nivo. Mi to više ne smemo da dozvolimo. Evo vam prilike da nešto u tom smislu uradite.Ne morati vi ovaj amandman usvojiti, ali hajde neka nadležni odbor predloži neki amandman koji bi i vama bio prihvatljiv, a u stvari, išao bi u tom smeru da izvršna vlast nema mogućnost da propisuje prekršaje i u tom smislu kažnjava građane Srbije.Prema tome, možete da popravite zakonski tekst, o kojem smo mi inače govorili, da sve u svemu i nije toliko loš, ali evo vam prilike da zaista u dobroj nameri mnogo šta učinite, pa da pokažete da zaista ozbiljno mislite da menjate vrednosni sistem u Srbiji, a da to ne ostane samo na deklarativnom nivou.Molim vas, da mi oduzmete vreme od predstavnika.

možemo da donesemo najbolji mogući zakon, međutim, ako on ne odgovara trenutku u kome treba da sprovodi, onda zaista teoretski možemo da ga podržimo sa različitih pozicija, ali u praksi on donosi loše rezultate.U tom smislu, hoću samo da navedem jedan primer, upravo kad je u pitanju Vojvodina i rad vojvođanske administracije, na koji način se vidi da je zaista bitno da imate uređen pravni sistem, da imate uređenu državu, da imate uređene državne organe i onda možete da govorite i o odgovarajućim efektima određenog zakona.Vi ste spominjali informisanje na republičkom nivou. Reći ću u jednom primeru informisanja na vojvođanskom nivou i videćete da je zaista u pitanju kakav vi sistem imate, a ne samo kakav zakon imate. Iako postoji odluka Skupštine Vojvodine o finansiranju jednog lista u Vojvodini i to

mi smo i dalje tamo gde smo bili, u jednoj državi koja ne funkcioniše.Dakle, zašto je u pravu ministar? Mi moramo kroz različiti set mera da uredimo državu i zato i jesmo u procesu pristupanja EU, da ne postavljamo danas zahteve koje možda treba da ispunimo za pet godina, jer jednostavno, mi danas nismo u situaciji da odgovorimo tom trenutku. Zato će mnoge stvari da ostanu nekažnjene i zato ne možemo da odgovorimo datog trenutka kroz ove procedure o kojima vi govorite, jer da bi to uradili, moramo da imamo nezavisno sudstvo, a mi još uvek jesmo u procesu stvaranja nezavisnog sudstva. Moramo da imamo nezavisne prekršajne sudove, jesmo u procesu stvaranja toga, ali, jednostavno imamo ozbiljna opterećenja od ranije.To je jedini razlog zašto mi moramo da stvorimo mogućnost da na odgovarajući način reaguje, brzo i efikasno, u određenom trenutku Vlada i na taj način da zaista stvorimo garanciju svim građanima

regulišu.Dakle, moramo da se izborimo za funkcionisanje sistema, a ne za parcijalna rešenja koja prikazujemo kao sistem. Hvala. Vrlo kratko ću.Evo, daću jedan predlog kako iz ovoga da izađemo. Mi smo taj predlog već načuli, ali hajde da ga definišemo. Bilo bi dobro da predsednik Odbora za pravosuđe sazove odbor i ako bi kolege iz DS htele da htele da izmene svoj amandman u tom delu da sklone ovu zabranu u odnosu na to da skupštine gradova i SO propisuju prekršaje za koje mi ili većina u Skupštini misli da je to prirodno pravo, onda da se ide na to da se bar Vladi zabrani da propisuje prekršaje. Po kojoj logici Vlada može da propiše prekršaje, a nije dato, recimo, opštinskom veću da propisuje prekršaje? Ako može Vlada da propisuje prekršaje, onda može i opštinsko veće, a znamo da to ne može, to ne piše u zakonu.Prema tome, hajde ako možemo da sazovemo Odbor za pravosuđe u toku dana, da ovu stvar raščistimo, da ministar to prihvati i da idemo dalje. **Nebojša Stefanović** Čuli smo većinu diskusija koje idu u pravcu da izbacimo iz zakona da se uredbom može propisivati prekršaj. Apsolutno, DS je saglasna da napravimo promenu na odboru. Većina poslaničkih grupa, koliko sam čuo, je saglasna sa tim da uredbama ne treba da se propisuju prekršaji. Ima nekih kolega koje smatraju da treba uredbom. Ne mogu da razumem te argumente kada dolaze od strane narodnih predstavnika. Mogu da razumem argumente ministra, jer je Ministar u Vladi pa hoće da može da propiše prekršaj kad god to Vlada misli da treba i da to može da se uradi svakog četvrtka na sednici Vlade, ali to niti je pravna sigurnost, niti mi kao predstavnici građana koji se nalaze u Skupštini Srbije možemo da dozvolimo da Vlada ima mogućnost kao izvršna vlast da propisuje dela za koja neko može da bude kažnjen.Dakle, predlog, ali predlog za odbor. Mislim da treba odgovor na to da nam da i ministar, da li je ministar spreman da na odboru razgovaramo o načinu kako bi definisali ovaj član drugačije, odnosno kako bi izmenili amandman koji smo podneli. **Nebojša Stefanović**

Pošto se više niko ne javlja za reč po ovom amandmanu, prelazimo na sledeći.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Homen, Nenad Konstantinović, Srđan Miković i Nataša Vučković.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim

objasnim.Ako učinilac izvrši prekršaj prekoračenjem granica nužne odbrane ili prekoračenjem krajnje nužde, vi ste predložili, kao što je i do sada u propisima stajalo, da se učinilac može blaže kazniti. Međutim, mi mislimo da u oblasti prekršaja, kao lakših oblika protivpravnosti nego što su krivična dela, možemo slobodno ići na drugačije nijansiranje odgovornosti i odnosa prema delu, odnosno prema samoj kazni.Naime, učinilac koji prekorači granicu nužne odbrane, ko utvrđuje prekoračenje granica nužne odbrane? Znači, tu su postojali elementi nužne odbrane, ali su granice prekoračene. Uveden je institut, znači, to je institut prekoračenja granice nužne odbrane, kao što je sama nužna odbrana institut. Ko ceni to? Ceni onaj koji donosi odluku u prekršajnom postupku, sud. Ako sud proceni da je bilo instituta prekoračenja granica nužne odbrane, nema potrebe da piše da se učinilac može blaže kazniti. Potrebno je reći da će se blaže kazniti.Sada da razjasnimo, da ne bi bilo nesporazuma. Blaže kažnjavanje u ovom kontekstu znači kažnjavanje, mogućnost kazne ispod minimuma propisane kazne. To je blaže kažnjavanje u ovom kontekstu. To ne čini učinioca neodgovornim ako prekorači granicu nužne odbrane. Znači, prekoračenje krajnje nužne granice nužne odbrane čini učinioca odgovornim. On će biti kažnjen, ali mi predlažemo da će biti blaže kažnjen.Šta znači može biti blaže kažnjen? Šta to znači? To ne znači ništa. U kontekstu bilo kojih drugih argumenata za sudiju, ili ocene bilo kojih drugih dokaza u postupku vezanih za ličnost učinioca, njegovo ranije osuđivanje za prekršaje, njegovo ukupno ponašanje, prekoračenje granice nužne odbrane ne znači ništa, to su dve potpuno odvojene stvari i moraju se potpuno odvojeno razmatrati.Dakle, kazna u rasponu od – do, koju ocenjuje sudija, kakvu će kaznu dati učiniocu prekršaja, da li će ga kazniti s minimum kazne, maksimum ili u rasponu, to zavisi od niza drugih okolnosti. Ne može prekoračenja granica nužne odbrane ili krajnje nužde biti osnov za ocenjivanje u tom rasponu, nego samo za blaže kažnjavanje. Ako je već tako onda propišimo da će se obavezno blaže kazniti.U obrazloženju ste vi rekli da ne možete prihvatiti amandman jer je neophodno da postoji jasna razlika između nužne odbrane i prekoračenja nužne odbrane itd. Postoji jasna razlika i u ovom našem predlogu. Dakle, ko učini delo u nužnoj odbrani on nije odgovoran, on ne može uopšte biti kažnjen, nije odgovoran. A ako neko prekorači granice nužne odbrane biće kažnjen i odgovoran je. To je razlika. Ona se ne potire našim amandmanom. Mi samo kažemo da će biti blaže kažnjen. Jer, u čemu je onda smisao instituta prekoračenja granice nužne odbrane, ako ostavimo sudiji na volju da li će uopšte primeniti institut ublažavanja kazne ili neće? Na član 166. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Dragoljub Mićunović, Nenad Konstantinović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Nada Kolundžija.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Zaista ne mogu da razumem zašto nije prihvaćen ovaj amandman. Hoću da vam ukažem da vi u članu 14. imate kontradiktornost, dakle, stav 1. je u suprotnosti sa stavom 2. Trebalo bi pročitati precizno i jedan i drugi stav.U 1. stavu se kaže – nema prekršaja ako je radnja koja je propisana učinjena u krajnjoj nuždi. Znači, nema prekršaja. U stavu 2. piše – krajnja nužda postoji ako je prekršaj učinjen.Čekajte, učinjen.Čekajte, jel nema prekršaja ako je u krajnjoj nuždi ili ima prekršaja? Zbog toga smo podneli amandman da rešimo ovu nedoumicu i mislim da je amandman dobar. Predlažemo da u stavu 2. umesto reči: "prekršaj je učinjen", da se to zameni rečima: "delo učinjeno" i na taj način bi otklonili ovu nesaglasnost između stava 1. i stava 2.

Da, to je otprilike to isto. Pošto je 2. amandman, odnosi se sada konkretno na krajnju nuždu. Obrazloženje je isto i ponoviću ukratko. Molim vas da bar ovde na licu mesta date neki razuman odgovor.Dakle, ako neko učini delo u krajnjoj nuždi, nema odgovornosti, nema dela. Znači, to ne postoji. A ako neko prekorači granice krajnje nužde, pa tako učini prekršajno delo, šta ćemo sa njim, da kažemo da se može blaže kazniti?Vrlo kazniti?Vrlo dobro razumem razliku. Ako ne kažemo da se može blaže kazniti, onda po tom osnovu nema elemenata za ublažavanje kazni ispod minimuma. Ne, to razumem potpuno. Nije to sporno između nas.Vi nas.Vi mislite da je revolucionarna stvar to što smo omogućili sudu da po ovom osnovu izrekne blažu kaznu od minimuma. Nije dovoljno, gospodine Selakoviću, za prekršaj nije dovoljno, za krivična dela možda da, ali za prekršaje ne. ne. Po nama ovde mora da stoji – će se blaže kazniti.Znači, ako se utvrdi institut prekoračenja granice krajnje nužde, mora biti izrečena kazna blaža od minimuma. Prosto mora, inače nema smisla utvrđivati institut prekoračenja granice krajnje nužde. Ako postoje neki drugi elementi koji su otežavajući za počinioca, oni sa prekoračenjem granice krajnje nužde nemaju nikakvog smisla. nikakve veze. Niti imaju nikakvog smisla, niti se te dve stvari mogu stavljati u istu ravan, niti se može o njima odlučivati u istom kontekstu.

Ministre, nismo dobili odgovor da li se slažete ili se ne slažete da pred Odborom usaglasimo mogućnost da uredbe izbrišemo iz člana zakona na koji smo predložili amandman. Nismo dobili odgovor ni na jedan od poslednja amandmana, ni kolege iz DSS, ni naših amandmana. Da li to znači da ćemo do kraja dana mi pričati, ali ćemo pričati zidovima a niko neće odgovarati?Što se tiče amandmana na član 18. predložili smo da se posle reči "nehat" stavi tačka i da se taj "nehat" ne objašnjava i da se brišu reči: "a bilo je svesno ili je bilo dužno i moglo biti svesno da je takav postupak zabranjen" i tako dalje. Nema nikakve potrebe.Ovim zakonom je u članu 20. definisan i nehat i definisan je umišljaj. Sve piše. Ne mogu da shvatim zašto insistirate na tome? Molim vas, objasnite mi zašto insistirate na tome da ove reči ostanu u članu 18?

se u postojećem zakona, odnosno onako kako glasi u Predlogu zakona, nedovoljno po mom mišljenju i jasno definiše pojam fizičkog lica.Ako bi se ovakav tekst zadržao, u tom slučaju bi došlo, po nekom mom uverenju, do dosta širokog tumačenja na koja fizička lica se odnosi taj član. taj član. U svakom slučaju, mislim da bi preciziranje dalo daleko jasniju mogućnost da se taj pojam potpuno precizira. zbog toga je amandman u tom smislu i postavljen, da organ upravljanja, ukoliko propusti da izvrši nadzor ili kontrolu nad licem koje je u vreme prekršaja bilo ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica, ili lice koje je zaposleno u pravnom licu i obavlja poslove po nalazima organa upravljanja i učini prekršaj usled takvog postupanja, u svakom slučaju, snosiće posledice prekršaja.Naravno da bi i tumačenjem kako je u zakonu predloženo, moglo da se posmatra da se radi upravo o tom fizičkom licu. Bojim se u slučaju da postoji neko šire tumačenje, da može doći do izražaja da se ne odnosi isključivo na lica koja se vezuju za organe u kojem su zaposleni ili radno angažovani. Zahvaljujem vam Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je dobra prilika da se zahvalimo koleginici Olgici Batić na amandmanu koji je predložila i ukratko da objasnimo po čemu je ovaj zakon o prekršajima, koje je predložilo Ministarstvo pravde, nov u odnosu na zakon koji smo do sada imali.Jedna imali.Jedna od velikih novina je da se vrlo precizno definiše prekršajna odgovornost pravnih lica, što u prevodu znači da više moći da se desi ono što se nažalost često dešavalo, a to je da kada vlasnik privrednog društva oceni će pravno lice biti kažnjeno nekim prekršajem, možda za neki prekršaj i za neke ozbiljnije pare, brže-bolje to pravno lice, to preduzeće pošalje u stečaj, likvidira, ugasi i time izbegne pravdu.Jako često se, nažalost, dešavalo da ovakvim aktivnostima i država bude zakinuta za iznos koji je trebalo da se naplati na ime prekršajne kazne. Vrlo često iz ovakvih nezakonitih aktivnosti, odnosno da ne kažemo prljavih aktivnosti i građani i pojedinci koji su oštećeni, takođe ostanu zakinuti za svoj deo naknade štete, ili neki drugi iznos sredstava koji bi trebali da dobiju po zakonu.Upravo predloženim zakonom Ministarstvo pravde je uvelo pravilo da za prekršaj odgovaraju naslednici pravnog lica, dakle ono novo pravno lice, novo preduzeće, novo akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, koje osnuje prethodni vlasnik. U tom smislu amandman koleginice Batić čini da zakon nomo-tehnički bude precizniji, da se izbegnu bilo kakve nedoumice u budućnosti.Jednom rečju, dobro je da je ovakav amandman prihvatilo Ministarstvo pravde, jer u budućnosti više neće moći da se dešava da brže bolje nesavesni vlasnici pravnih društava, privrednih društava ugase svoja preduzeća, pošalju u stečaj i na taj način izbegnu plaćanje kazni.Hteo bih ovu priliku da iskoristim i da podsetim i građane koji ovo gledaju i sve uvažene narodne poslanike da je na ovaj zakon ministar prihvatio čak 23 amandmana, što mislim da dokazuje s jedne strane i naravno konstruktivnost svih narodnih poslanika, praktično svi su podnosili amandmane, ali zaista konstruktivnost samoga Ministarstva pravde i zaista jednu maksimalnu posvećenost da ovaj zakon,

Mislim da je dobro što je ovaj amandman usvojen. Nemoguće je više izbeći odgovornost pravnog lica ako promeni status, dakle to pravno lice, bilo da je stečaj ili nešto drugo, ali to nije loše rešenje kada se radi o o prekršajima.Želim da podsetim da je ovaj parlament, ova skupštinska većina usvojila izmenama Zakona o budžetskom sistemu jedno sasvim drugo rešenje koje ide na štetu nekoliko stotina hiljada zaposlenih, a to je da pravno lice je u stečaju ili restrukturiranju i ne može da plaća obaveze u odnosu na penziono i invalidsko osiguranje, ti dugovi zastarevaju. Vrlo, rekla bih, jedna politika dvostrukih aršina. S jedne strane jurimo pravna lica i kada su bankrotu i u stečaju da ne mogu izbeći svoju odgovornost na nivou prekršajnog postupka, a kada se radi o interesima zaposlenih, onda smo manje bolećivi, odnosno manje spremni da štitimo njihove interese. Hvala. Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević.Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov.

amandman, o kome sada raspravljamo, nije prihvaćen od strane Vlade Republike Srbije, ali mi zaista ministre ostajemo pri stavu da su predviđene kazne za fizička lica od 150.000 dinara jako velike i zbog toga je naš amandman bio da takva kazna može biti maksimalno 20.000 dinara.Takođe je velika kazna koju ste propisali zakonom i za privatne preduzetnike, koja može biti do 500.000 dinara. Mi smatramo da ona ne bi trebalo biti veća od 100.000 dinara.Ukoliko je prosečna plata u Srbiji negde oko 40.000 dinara i ukoliko građani koji rade kod privatnih preduzetnika primaju platu od 15.000 do 20.000 dinara,

odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, njima sudija za prekršaj može da izrekne kaznu od 5.000 do 150.000 dinara.Kada takav neki zaposleni prima platu od 20 hiljada dinara, a npr. dobije kaznu od 30 hiljada dinara, potpuno sam uverena da će takvo lice uzeti godišnji odmor i radije otići u zatvor 30 dana ili 20, u zavisnosti od toga kolika mu je kazna, nego platiti kaznu koju ne može da plati. Da ste prihvatili amandman da kaznu zatvora umesto sa hiljadu dinara promenite i da bude 3 hiljade dinara, mislim da bi time napravili dobru stvar. Ovako ćete imati velike troškove za budžet RS. Na ovakav način i sa ovoliko visokim kaznama nećete napraviti prihod za budžet RS.Ministre, ne znam koliko znate pošto je jedinicama lokalne samouprave dato pravo da propisuju svojim odlukama prekršaje. Pojedine jedinice lokalnih samouprava imaju besmislene kazne za prekršaje, a to dalje niko ne kontroliše. Tako privatni preduzetnici, npr. krojači, hemijska čišćenja mogu po zakonu i takvim odlukama skupština da plate kaznu ne 500 nego 250 hiljada dinara. To bi značilo automatski zatvaranje preduzetničkih radnji. Zaista smatramo da ste tu trebali kao Vlada da pokažete više sluha, bez obzira na činjenicu što su i do sada bile tako visoke kazne. Rekli ste u načelnoj raspravi da je veoma mali stepen naplativosti prekršajnih izrečenih kazni. Zar vam to ne pokazuje da ljudi i građani i privatni preduzetnici takve kazne ne mogu da

Da ste poslušali naš predlog mislim da bi većina građana uspela da plati takve prekršajne kazne. Ovako su prekršajne kazne jako represivne,

Naime, Zakon o prekršajima propisuje i predviđa koji će biti kazneni raspon. Naravno da ni u jednom jedinom trenutku ne sporim aktuelno stanje koje jeste teško ekonomsko stanje, ali takođe vas podsećam da je najjeftinije poštovati propise i ne vršiti prekršaje.Da li je kazna od 150 hiljada dinara velika kazna? Da li je to veliki iznos? U Srbiji sigurno jeste. Da li je velika kazna? Pitanje je za šta se izriče. U drugim propisima predviđeno je za koje prekršaje može biti izrečena kazna od 150 hiljada dinara kao kazneni maksimum. Problem je u tome što ti propisi uglavnom daju izuzetno širok raspon. Sa druge strane, zaštitna dobra u nekim od tih zakona su toliko vredna da prestupnika treba toliko kazniti. Ako neko recimo vozi bez vozačke dozvole za kategoriju kojoj pripada to vozilo i time ugrožava i sopstvenu i tuđu bezbednost, sigurno da treba da bude prilično kažnjen, pa je tu kazneni raspon od 100 do 120 hiljada dinara. Ako neko vozi neregistrovano vozilo takođe. Ipak neki red treba da se zna. Nije mi poznato da se za neke od stvari koje ste pomenuli ljudi drakonski kažnjavaju. Nije mi poznato i ne znači da ne postoji. U svakom slučaju to mora da poboljša nadzor koji treba da treba da vrši nadležno ministarstvo prema jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajne.Kada pogledate nekoliko odredbi različitih zakona kojima su propisivane visoke kazne za fizička lica,

nikako, ali nije na Zakonu o prekršajima da tako nešto reguliše.Međutim, kada vidite šta će se kazniti, odnosno ko će se kazniti, kazniće se direktor i odgovorno lice škole ukoliko škola obavi ispit suprotno odredbama zakona, ne vodi propisanu evidenciju, evidenciju vodi suprotno odredbama ovog zakona ili izda javnu ispravu suprotno odredbama ovog zakona.Ono što bih istakao među tim zakonima koji propisuju visoke kazne za fizička lica, kada su prekršaji u pitanju, jeste naročito Zakon o zaštiti prirode. Mislim da tu svi treba da se složimo. Kao što je malopre rečeno, pozivamo se na evropske standarde, evropski standardi su izuzetno visoki i zahtevni kada je u pitanju zaštita životne sredine. Da imamo efikasniju primenu ovih zakona, verujem da bi nam životna sredina bila mnogo zaštićenija i mnogo čistija. Ovaj zakon predviđa, recimo, kazneni raspon od 25.000 do 150.000 dinara. Problem je u tome što taj član koji propisuje prekršaje ima ukupno 28 stavova i što su u taj član svrstani prekršaji različitih vrsta, umesto da je podeljeno u više članova.Prema tome, mislim da kazneni raspon, kao kazneni raspon, s obzirom na broj prekršaja, da vrednost zaštitnih dobara predviđa, dakle, kazneni raspon koji je u ovom trenutku možda najprihvatljiviji. Ne možete nekoga ko neovlašćeno upravlja motornim vozilom kazniti sa 20.000 dinara. Šta ste učinili?Dakle, imam razumevanja za to što vi govorite. To znači da treba pojačati nadzor u nekim oblastima, i te kako. Čeka nas, nadam se, u narednih nekoliko meseci i novi zakon o inspekcijskom nadzoru i inspekcijskim službama, izuzetno važan i izuzetno bitan zakon, a čeka nas i nakon usvajanja ovoga zakona u roku od tri meseca i Omnibus zakon, koji mora da bude pripremljen od strane Ministarstva, a u rad radne grupe neće biti uključeni samo ljudi iz prakse i iz prekršajnih sudova, već ljudi iz nadležnih ministarstava, koji se upravo bave ovim poslom. Zahvaljujem. **Vesna Kovač** Reč ima ministre, moram da se složim sa vama da ste vi za neka dela i za neke zakone u pravu. Na primer, vožnja bez vozačke dozvole. Rekli ste da vam nije poznata, a ne znači da takvih slučajeva nema u lokalnim samoupravama,

onakav kakav je u Zakonu o prekršajima podeljen sa dva. Sve jedinice lokalne samouprave imaju raspon kazne za bilo koji prekršaj od 2.500 do 75.000 dinara.U

Isto tako, sve ostale kazne su uvek, znači u svim odlukama, bukvalno polovina kazni za prekršaje, koja je predviđena.Sada vi kada jednom kaznite, znači sudija za prekršaje, nekog građanina, pa on na primer to uradi ponovo, na primer pesak ima ispred dvorišta, pa ga nije ukloni, čovek nešto zida, pa za sedam dana uradi to isto, onda njemu kazna bude 2.500, pa mu bude 10.000 dinara. Složićete se na primer da je za takvog građanina to mnogo ili, na primer, ukoliko krojačka radnja ostane duže da radi od 20 sati po odluci o radnom vremenu,

Kovač** Da li još neko želi reč?Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Homen, Nenad Konstantinović, Srđan Miković i Nataša Vučković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Mi se, ministre, očigledno ne razumemo. Ovaj amandman je isti kao što je bio i amandman poslaničke grupe LDP.Ne pričamo mi o tome da li je raspon veliki ili je raspon mali, da ima ovakvih prekršaja, onakvih prekršaja, da to nije dobro odrađeno u određenim zakonima itd. Pričamo o tome da narod nema para da plati ovolike kazne. Možemo mi ovde da propišemo šta god hoćemo, da vi pričate da je to prevencija, da mi to izglasamo, ali to nema ko da plati. Kada nema kod da plati, onda ljudi idu u zatvor, a taj zatvor košta državu 2.000 dinara dnevno.Znači, ceo koncept vam je besmislen. Stavite ogromne kazne, ljudi nemaju pare da plate, odlaze u zatvor i to vas još košta 2.000 dinara po danu zatvora, a jedan dan zatvora zamenjujete sa 1.000 dinara. O tome ćemo pričati kada dođemo do tog amandmana.Ono amandmana.Ono o čemu mi ovde govorimo jeste da je 150.000 dinara kazna za fizičko lice ogromna i da ona ne može da se plati, bez obzira kakav je prekršaj. Da je dva miliona dinara kazna za pravna lica, to je misaona imenica, to je 20.000 evra. Imamo 60.000 preduzeća koja su otišla u stečaj. Ko može da plati 20.000 evra? Da li treba da uzme kredit od banke da bi imao 20.000 evra da plati prekršajnu kaznu? Nije privredni prestup, pričamo o prekršaju. Nešto nisu popunili, nešto nisu uradili kako treba, nisu podneli neku prijavu itd. Ne govorimo o krivičnom delu, ne govorimo o tome da je neko utajio porez. Zna se koje su kazne za to.Dakle, 20.000 evra firma ne može da plati.

Dajte da upodobimo visine kazni realnoj situaciji. Ta kazna treba da ima neku svrhu, a ne može da ima svrhu ako niko nema para da je plati. Zato smo podneli amandman da za pravna lica kazna bude do 500.000 dinara, za fizička do 50.000 dinara, a za preduzetnike do 100.000 dinara. To su neke kazne koje su primerene.Nemojte misliti da su one male. Nije lako firmi da nađe 5.000 evra, niti preduzetniku 100.000 dinara, niti bilo kom fizičkom licu 50.000 dinara, jer kada da 50.000 dinara on nema tog meseca šta da jede.

bili smo svedoci više puta da smo zajedno, i poslanici opozicije, i poslanici vladajuće većine, podržali politiku Ministarstva pravde da se da se pooštri kaznena politika u Srbiji, da se pooštri poštovanje zakona u Srbiji, da se u Srbiji uvede red, da se uvede zakon, da se uvede disciplina kakva postoji u Evropi i u svim državama razvijenog sveta.U tom kontekstu mnogo puta je spočitavano od strane opozicije kako se vodi, u nekim slučajevima, blaga kaznena politika. Sada imamo situaciju da je Ministarstvo pravde predložilo zakon gde su novčane kazne identične kao što su i do sada bile, bez obzira što je bila inflacija, bez obzira što bi nekom možda odgovaralo da budžet puni na ovaj način, ali smatramo da je ministar pravde imao razumevanja i radna grupa koja je radila na izradi ovog zakona za tešku materijalnu situaciju naših građana. Ne može demagogija da bude razlog da se sada napadaju te kazne zato što se brine o građanima. To nije pravi razlog i ne možemo nikako prihvatiti da se u Zakonu o sprečavanju nasilja na javnim događajima, na prvom mestu utakmicama, predviđa kazna za onoga ko baci zapaljenu baklju na teren do 150.000 dinara. Iskreno, mislim da to nije mnogo. Mislim da je to potpuno u skladu sa praksom koju danas sprovodimo, a to je nulta tolerancija, koliko god je moguće, na terenima, nulta tolerancija i u saobraćaju gde je problem da, recimo, neko ko vozi bez vozačke dozvole bude kažnjen i sa 100.000 dinara.Najjednostavniji i najjeftiniji način je da građani prosto poštuju zakone, jer ćemo time biti bezbedniji, time ćemo biti svi zajedno srećniji, živećemo u uređenijoj državi. Štaviše, neke kazne su, čak moramo reći, i male. Imamo situaciju da je, recimo, kazna za namerno zlostavljanje divljih životinja prekršajna kazna do 50.000 dinara.Dakle, dinara.Dakle, ne možemo demagogijom koju danas vidimo ovde od strane pojedinih poslanika da branimo situaciju da se zakon mora poštovati i tako jedino pravimo pravnu državu.Konačno, imamo još jednu situaciju koja je ovim zakonom uvedena, a to je da ljudi koji nemaju da plate neće nužno ići u zatvor. Zato je uvedena posebna mera – rad u javnom interesu. Zašto bi neko išao u zatvor, zašto bi neko, u krajnjoj liniji, plaćao kaznu, pa da zbog toga njegova deca u kući nemaju šta da jedu? Mnogo je bolje da, kada dođe zima, oni koji prave prekršaj uzmu lopatu, pa da čiste sneg. Dao sam, naravno, najbanalniji mogući primer, ali imamo čitav niz primera koje ćemo u praksi imati da vidimo, kada će rad u javnom interesu da zameni i novčanu kaznu i kaznu zatvora.Jednom rečju, moramo se konačno dogovoriti da ukinemo demagogiju. Ako smo se dogovorili svi zajedno da idemo ka oštrijem kaznenom sistemu, onda je kazneni sistem koji je predviđen Zakonom o prekršajima sasvim realan, sasvim normalan i sasvim prihvatljiv za naše građane. Konačno, ne može ministar pravde da bude odgovoran za možda neke nelogične prekršaje koji se javljaju u pojedinim jedinicama lokalne samouprave. potpuno verujem da su uvaženi prethodni govornici izneli neke zanimljive predloge, ali i zanimljive primere koje definitivno treba izbaciti iz naše prakse, ali to naravno nije mesto gde možemo od ministra pravde da tražimo da bilo kako pomogne. To mora da se rešava u lokalnim samoupravama i naravno da će će odbornici SNS u lokalnim samoupravama, gde ima potrebe, sigurno biti obavešteni o pravnim aspektima nekih prekršaja i potruditi se da te besmislene prekršaje izbace iz prakse. Hvala.

Ogroman je raspon tih kazni. Raspon se kreće od 5.000 do 150.000, od 50.000 do 2.000.000 dinara i od 10.000 do 500.000 dinara. Dakle, to je ogromna kazna za sadašnje stanje, što se egzistencije građana tiče, što se tiče privrede, a pri tome se daje ogromno diskreciono pravo sudiji, koji odlučuje koji iznos kazne će presuditi.Dakle, ne vodi se računa ni o tome u kakvom stanju se trenutno nalazi država, ne vodi se računa o tome da još uvek i uredbom mogu te kazne da se propisuju i ne vodi se računa o tome o tome koja će posledica nastupiti sa ovako velikim kaznama. Jeste to pravi primer demagogije, kada vi kažete da, ukoliko neko nema para, onda faktički ne bi trebalo da vrši ni prekršaje. To jeste demagogija, nemaš para – nemaš prekršaja, i u tom slučaju ne moraš da platiš ni kaznu. U prevodu to to znači, kada vi govorite o tome da su potrebne tako visoke kazne.Nisam kazne.Nisam ovde čula nijedan argument koji je išao u tom smeru, da ubedi bilo koga u ovoj sali ili da ubedi javnost da su te visoke kazne pravi odgovor na eventualne prekršaje. To je jako bitno, da mi raščinimo stvari, šta mi u stvari hoćemo, da li hoćemo represiju ili hoćemo prevenciju. Ako hoćemo prevenciju, to se može postići i na druge načine, ali sigurno ne sa ovakvim kaznama i sa ovakvim rasponima. **Nikola Selaković** Šta u prevodu šta znači, zavisi i od onoga ko prevodi. To je prva stvar.Druga stvar, ovde treba biti iskren pa reći da se radi o jednoj opštoj normi. Zamislite sada da se pred vama nalazi predlog Krivičnog zakonika, gde se kritikuje zašto može da se izrekne kazna zatvora od 15 dana do 40 godina. To je opšta norma. godina. To je opšta norma. Postoji norma u kojoj se propisuje šta je kazneni maksimum.Voleo bih da ovu kreativnost i ovu energiju svi zajedno iskoristimo onoga trenutka kada se zakonima budu propisivali konkretni prekršaji, kada se u jedinicama lokalnih samouprava i u pokrajinskoj Skupštini takođe odlukama budu propisivali konkretni prekršaji i da se tada interveniše.Dakle, reč je o opštoj normi. Pogledajte, možete da kažete – veliki je kazneni raspon. Ja kažem – ogroman je broj zaštitnih dobara koji se ovim prekršajima štite. Ne možete ih klasifikovati. Svugde je u svetu normalno da se propiše opštom normom šta je kazneni minimum, šta je kazneni maksimum.

Po tom istinomeru vi ste negde ispod one pozitivne lestvice. Dakle, ne postoji krivično delo gde je predviđen raspon kazne između 15 dana i 40 godina.Zaista, godina.Zaista, gospodine ministre, možete da se pozivate na opšte norme, na opšte norme što se kažnjavanja tiče i tu zaista nemamo zamerki, ali onda budite iskreni kada dajete odgovor – zašto ste se odlučili na ovakav raspon visina kazni? Ogromna je kazna od 150.000 dinara za fizičko lice i ogromna je kazna od 2.000.000 za pravna lica. Tu nijedna opšta norma vas ne može da amnestira i ne možete nikako ovaj zakon da uporedite sa Krivičnim zakonikom, ni sa Zakonom o krivičnom postupku. Ovde se ipak radi o jednoj manjoj društvenoj opasnosti, kada govorimo o prekršajima.Gospodine prekršajima.Gospodine ministre, bilo bi dobro da, kada predstavljate neki zakon ili kada razgovarate sa poslanicima, imate u vidu da ovu polemiku i ovu debatu i ovaj razgovor slušaju i građani, javnost prati i bilo bi dobro da javnost zaista bude upućena u to o čemu se govori i na koji način se govori. **Nikola Selaković** Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, bilo bi dobro da, kada nešto kritikujemo, pažljivo slušamo i ono šta kritikujemo. Rekao sam da je opšta norma po kojoj se za jedno krivično delo ne može izreći kazna zatvora veća od 40 godina, ne za konkretno krivično delo. Pričam o opštim odredbama, kao što opšte odredbe stoje i u ovom Predlogu zakona o prekršajima. Onda se propisivanjem pojedinih prekršaja kroz druge zakone te odredbe razrađuju.Ako kažete – mnogo je 150.000 dinara, ja sam rekao – ne za svaki prekršaj. Postoje prekršaji kojima fizičko lice treba da bude kažnjeno najoštrijom kaznom i dao sam vam primer. Neko upravlja motornim vozilom bez vozačke dozvole za tu kategoriju vozila ili vozilom koje nije registrovano. Zamislite koja opasnost onda postoji da dođe do nastanka štete ili do izvršenja nekog krivičnog dela.Recimo, Zakonom o privrednim društvima propisuje se novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za prekršaj koji učini krivično lice. Kada pročitate taj deo početka tog člana 587. možete da kažete – da, to je zaista mnogo. Ali, hajde da vidimo za koji je to prekršaj. Kaže se – ako to fizičko lice ponudi ili da novčanu naknadu ili drugu korist akcionaru javnog akcionarskog društva u cilju pribavljanja punomoćja za glasanje na Skupštini tog društva – korupcija ili za to da neko na Skupštini javnog akcionarskog društva glasa ili ne glasa na određen način – opet korupcija.

Naravno da treba zakonom zapretiti da će biti žestoko kažnjen ako takvom nečem pribegne.Dakle, da li sam za to da se vodi jedna životna kaznena politika koja će uvažavati teške životne okolnosti i ekonomske prilike koje vladaju u Srbiji? Jesam, ali, ako donosite opštu normu, a ovim zakonom se donosi opšta norma za sve prekršaje, da to ne može biti kazna iznad 150 hiljada jednom kažem – pozivam vas, kako poslanike vladajućih stranaka tako i poslanike opozicije, da upravo kao rezultat ove naše dobre rasprave i sednice u onom trenutku kada se drugim zakonima budu propisivali prekršaji, reagujete na ovakav način, tamo gde je to potpuno razumno i gde za to postoji osnov. Ali, ovo jednostavno nije zakon gde se treba na ovakav način intervenisati. Postoje neke nelogičnosti u drugim zakonima i treba ih ispravljati. Hvala vam, gospođo potpredsednice.Poštovani gospodine ministre, slažem se sa vama oko toga da prekršaji moraju biti kažnjeni toga zaista nemamo dileme. Mi se ne slažemo oko tog raspona između najmanjeg i najvišeg iznosa, čak i u toj opštoj normi.Radi se o tome normi.Radi se o tome da mi moramo da napravimo razliku između prekršaja i krivičnog dela. Dakle, to su dve potpuno različite stvari. Mi ne smemo da zamenimo teze. Različit je nivo društvene opasnosti između prekršaja i krivičnog dela. Zato i imamo Zakon o prekršaju. Zato imamo i Zakon o krivičnog postupku i Krivični zakonik. Dakle, to je ta razlika, gospodine ministre.Protiv korupcije ne uspeva borba ukoliko vi težište stavite samo na represiju, ukoliko težište stavite isključivo na marketing i ukoliko jedan jedini čovek vam promoviše borbu protiv korupcije tako što javno najavljuje hapšenja, pod znacima navoda, javno najavljuje na koji način će ta ista represija o kojoj ste vi danas govorili biti primenjena na one ciljne grupe i one pojedince koji će biti targetirani. Dakle, radi se o tome da mi danas razgovaramo o Zakonu o prekršajima pa onda da ostanemo u okvirima te tematike, prekršajne. Hvala.Sledeći se prijavio narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Ja sam se javio između ostalog i za repliku, ali bilo je davno. Ovako velike kazne dovode do sledećih podataka: u Beogradu 12.324 ljudi je tražilo da se zameni novčana kazna za kaznu zatvora u 2011. godini. Zatim, u 2012. godini taj broj je porastao na 14.309. Sa ovako velikim kaznama vi imate u 2012. godini 14.000 ljudi koji radije idu u zatvor jer nemaju para da plate kaznu. Stavite da budu kazne što više, imaćete 50 hiljada ljudi koji će tražiti da zamene kaznu kaznom zatvora, samo ne znam u koje zatvore ćete da ih stavite?U

postoji veliko povećanje zamena novčanih kazni kaznama zatvora. Niko ne ide u zatvor što voli, nego zato što nema para da plati. Zbog toga kazne moraju biti primerene ekonomskoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. Da li je ekonomska situacija mnogo lošija? Jeste, mnogo je lošija i u poslednjih godinu dana je sve lošija, ali za to sigurno nije odgovorna opozicija.

Dijapazon kažnjavanja jeste opšta norma i dobro je što je zaprećena kazna ovako visoka. Dobro je upravo zbog toga što postoji ta tzv. dvodimenzionalna posledica kažnjavanja. Jedna je prevencija, a druga je represija. Tu ne možemo apsolutno imati bilo kakvu dilemu. Ako spustimo nivo kazne, šta smo prevenirali? Da li mi na taj način stimulišemo učinioce, bilo prekršaja, bilo krivičnih dela, a u konkretnom slučaju prekršaja? U svakom slučaju stimulišemo.Prema

Ona koja je najniža, od 5.000 dinara, ona je predviđena za one prekršaje i protivpravne radnje koje imaju najmanji stepen društvene opasnosti, kojima se na najblaži način povređuju zaštitna dobra i gde su zaštitna dobra takve prirode da se ovom kaznom može postići svrha kažnjavanja. Pa, kakvu poruku mi treba da pošaljemo odavde građanima? Da čine prekršaje, tako što će biti kažnjeni sa nekom kaznom koja je izuzetno mala? je to politička poruka ovog parlamenta i nas narodnih poslanika koji moramo da vodimo računa o interesima građana? Uveren sam da nije.Osim toga, mi ne smemo sebi dozvoliti da vezujemo ruke sudovima i sudijama. Zašto? Zbog toga što sudovi i sudije za svaki konkretni slučaj imaju i predviđenu kaznu i predviđenu kvalifikaciju prekršaja, bez obzira gde je prekršaj sistematizovan, u kome zakonu ili čak podzakonskom aktu, pa na kraju i odluci skupštine lokalne samouprave. Onda ostavljamo diskreciono pravo sudu i sudiji da o tome odluči. Zato se ni u kom slučaju ne mogu složiti sa tim da se faktički vezuju ruke sudiji u ovom pravcu kako bi se nametnuo princip obaveznosti. Onda sudija ne bi bio sudija, onda bi bio samo neki transmiter odluka, a mi bi preuzeli faktički jurisdikciju suda. To je apsolutno nedopustivo.Osim toga, i iz prethodnih diskusija takođe provejava neka vrsta nametanja principa obaveznosti sudijama. Ja se sa time ne mogu složiti. Malo pre je bilo priče da umesto: "može se osloboditi kazne", stoji: "će se osloboditi kazne". Pa, šta ćemo za svaki individualni slučaj? Šta ćemo za svaku situaciju? Sve situacije nisu iste. Učinioci krivičnih dela nisu isti. Mora se posmatrati individualno i zbog toga je sasvim dobro što Ministarstvo pravde i vi, ministre, niste prihvatili nešto što bi sudijama vezalo ruke, sa jedne strane, sa druge strane bi mi preuzeli ogromnu dozu odgovornosti na sebe što smo tako nešto propisali, naročito materijalno-pravnim propisom.Na kraju samo da kažem da poslanička grupa SPS stoji na stanovištu da je, što se tiče člana 39, član 39. dobro propisan, jeste opšta norma i sa stanovišta zaprećene kazne, koja treba da prevenira, da utiče na potencijalne učinioce krivičnih da, da s obzirom na tako visoku kaznu ne trebaju da čine krivična dela, da je dovoljna mera prevencije i kao opšta norma treba da opstane. Zahvaljujem se. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, stičem utisak da pojedini pravnici ne žive u ovom vremenu i da zaobilaze ono što ne bi smelo da se zaobiđe.Dakle, niko nije postavio pitanje zašto taj prekršilac krši zakon i koga tera da krši zakon, a da ovakve mere koje su predložene ne sprovedemo? Represivne mere moraju biti. Bez obzira na ekonomsko stanje zemlje, ako bismo te kazne smanjili, kako predlažu pojedini ovim amandmanom, mi ne bi dobili nikakv efekat tim merama. merama. Onaj ko krši nešto, on zna da mora da plati toliko i ne bi smeo da to uradi. To su te represivne mere, koje ne dozvoljavaju unapred prekršiocu da pravi takve prekršaje.Tu prekršaje.Tu se ne bih složio sa gospodom koja predlažu neke manje kazne i da se daje sudijama diskreciono pravo da oni određuju od 5.000 do 150.000 ili od 20.000 do 150.000 dinara, zavisi od prekršajne mere.Srpska napredna stranka će prihvatiti Predlog zakona, da se prihvate ove represivne mere, tako da ćemo u Danu za glasanje glasati za ovaj zakon.

da se traži smanjenje propisanih novčanih kazni, kako za fizička lica ili odgovorna lica, odnosno pravna lica i za preduzetnike, pa da opravdanje bude to - eto, nema novca. Nema novca, nije ga bilo ni prošle, ni pretprošle godine, za to treba da pitamo jednog finansijskog eksperta, koji je u svakoj vlasti bio ministar finansija. Ali, kada neko od poslanika kaže – nema novca, nema prekršaja, onda je evidentno da Zakon o prekršajima nije pročitan.Postoji, pročitan.Postoji, znate, nešto što se zove institut rada u javnom interesu, ovde su ga mnoge poslaničke grupe podržale. Postoji nešto što se takođe zove pooštravanje kaznene politike.

onda je nedopustivo reći - nema novca, nema prekršaja, jer imate nešto što se u ovom zakonu zove zamena neplaćene novčane kazne. Ta neplaćena novčana kazna, znate, može se zameniti i nekim drugim institutima i nije to samo zatvorska kazna, postoji jedan institut koji se zove rad u javnom interesu. Meni je jako simpatično za vreme čije vlade je upravo uveden institut rada u javnom interesu, koji je, nažalost, bio tako malo puta

i ja smatram da bi celishodno i bolje bilo da se kazne smanje, ali mislim da nema potrebe da iznosim dodatne argumente, već smo dosta čuli o tome, o teškoj ekonomskoj situaciji,

Ono što je suština, da i sudske takse, što nije danas tema, naravno, i visina prekršajnih kazni moraju biti realne, iz prostog razloga da bi bili naplativi. Možemo mi da propišemo velike kazne, kao što smo i ranije radili, ali tada smo smatrali da to može u realnom životu da Ako se ne varam, a ispravićete me, mislim da je vrlo mala naplata izrečenih kazni, svega negde oko 40%, iz prostog razloga što ljudi ne mogu da plate te kazne.Mislim kazne.Mislim da, ukoliko bi smanjili maksimume samih kazni, da bi i država i budžet i građani iz ovoga profitirali. Naravno, građani bi plaćali manje kazne, ali bi ih plaćali. Mislim da to jeste ideja prekršajnog naloga koji smo isto u ovom zakonu uveli, da ako neko treba da plati kaznu, da ako je plati ranije ili na vreme, da će platiti u nekom određenom manjem iznosu. Mislim da ta ista analogija koju ste ovde uveli može da se primeni i na visinu kazne. Ako građani mogu sebi da priušte kazne, oni će je plaćati. Ako smanjimo kazne, ovako kako mi predlažemo amandmanom, a izvršenje tih kazni bude veće, biće više novca u budžetu, biće više za rad države, za rad pravosudnih organa. Mislim da treba gledati šire na pitanje, da to nije usko samo pitanje visine kazni, nego da li su te kazne izvršive ili ne.Doći ćemo već na sledećem amandmanu do onog suštinskog pitanja, šta se dešava ako ne mogu da se izvrše kazne? Jeste, tu je rad u javnom interesu, to je jedan od segmenata, ali ima i ono - zamena novčane kazne kaznom zatvora. To samo pravi dodatan trošak za državu, vrlo nepopularna mera, a naravno, svi znamo da kratkotrajne zatvorske kazne, pogotovo za mlađa lica, samo mogu biti štetna, a nikako korisna.Molim vas da razmislite, prilikom glasanja za ovaj amandman, upravo o ovom segmentu, će smanjenjem kazni sigurno doći i do povećanja ukupne naplate kazni, čime bi se višestruko ostvario efekat, ono što jeste ideja visokih kazni, a građani bi mogli to da podnesu i mogli bi da plate sve obaveze koje imaju prema državi. Hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.Da

Hajde da krenemo od te činjenice, ali ne mogu da nađem razumevanje da ne postoji spremnost da se promeni donja granica.Ako danas imamo informaciju da je minimalac u Srbiji niži nego u Kini i da je u Kini minimalna zarada 200 evra, a u Srbiji 188 evra i ako ono zašta smo mi ovde u godinama unazad bili ubeđeni da predstavlja jeftinu radnu snagu - Kina i da svi beže tamo zato što je jeftina radna snaga i zato što su minimalne zarade najmanje, ispostavilo se da je minimalna zarada u Srbiji manja nego u Kini. Ako pođemo od toga da je prosečna zarada poslednjih godinu dana ostala gotovo ista, razlika je u par stotina dinara u Srbiji, gde su penzije realno manje nego što su bile, vidimo da su građani Srbije u jednoj teškoj poziciji, kada govorimo o plaćanju kazni.Navešću vam jedan primer. Maloletnik od 13 godina i 10 meseci ode kod druga da se igraju i on uzme da upravlja motorom starijeg brata njegovog druga. On taj motor vozi bez dozvole i zaustavi ga policija, legitimiše ga, nema dozvolu, napiše mu prekršajnu prijavu. S obzirom da je mlađi od 14 godina, po vašem zakonu, roditelji odgovaraju.

koju je pričinio njihov maloletni sin ili kćerka ispod 14 godina, 13 i po godina, time što je uzeo od prijatelja i upravljao nekim motorom do 50 kubika, to je bicikl sa motorom do 50 kubika, i time bio legitimisan bez dozvole, roditelji odgovaraju u toj situaciji za to prekršajno delo? Minimalna kazna, kako ste pomenuli, je 100.000 dinara. To su dve i po prosečne plate u Srbiji. Naredne godine će biti još manje, zato što će biti ograničen rast plata, penzija i ostalih prihoda, a naravno, kroz inflaciju i sve ostalo će skakati, sve druge cene.Mi smo u situaciji da imamo jedan maksimum koji je, možemo da kažemo, opravdan, jer ima onih koji će to moći da plate i nalazimo se u situaciji da prosečan građanin Srbije neće moći da plati minimum. Ako pođemo od činjenice da mi prihvatimo vaš stav da je maksimum u redu i vi ste to pokazali, pravosuđe, da postoji neko ko je u stanju da plati 12 miliona evra kaucije da se brani sa slobode, za nekog je to neki drugo i sud njemu odredi kauciju od 200.000 evra. Treba poći od toga da se spusti donja granica za kazne i da ne bude donja granica 100.000 dinara, neka donja granica bude 50.000 dinara, da ne bude kažnjavanje upereno u pravcu ugrožavanja egzistencije naših građana. ako imamo u Zakonu o saobraćaju kaznu od 100.000 do 120.000 dinara, vi imate ovde opšti raspon od 5.000 do 150.000 dinara, ali treba imati u vidu kažnjavanja koja se izriču u ostalim zakonima, prekršajne kazne.Dolazimo u situaciju da ćemo mi ugroziti egzistenciju porodica u Srbiji, time što neće biti u mogućnosti da plaćaju kazne. Možemo da se dogovorimo, neka ostane gornja granica ta, ali da se ostavi pravo sudovima da u skladu sa imovinskim stanjem Treba smanjiti, ako već ne prihvatite da se raspravlja o smanjenju gornje granice, treba smanjiti donju granicu i dati uputstvo, vi ste ministar, i usaglasiti sve ostale zakone, videti, koji ugrožavaju ekonomsku situaciju i egzistenciju građana Srbije. građani Srbije dodatno osiromaše, bez nade da će se njihovo ekonomsko stanje popraviti u narednim godinama, treba voditi računa da kazne budu naplative i da oni kazne mogu da plate.Kazna plate.Kazna od 5.000 dinara možda za nekog nije ništa, ali za nekog ko prima 20.000 dinara, za njega je to ozbiljna kazna. To je minimalna kazna u saobraćajnom prekršaju i uopšte po ovom zakonu minimalna kazna. To je nepropisno parkiranje, upotreba mobilnog telefona, to su kazne koje ne povlače za sobom one bodove, za koje se govori u Zakonu o saobraćajnim prekršajima. To za nekog nije mnogo. Za nekog je to ogromna svota. Za nekog su to patike i ranac za 1. septembar za školu.U tom kontekstu, treba videti na koji način da se kazne usaglase sa imovinskom situacijom, da kaznene budu represija za siromašne a stimulacija za one koji imaju para da se ogluše potpuno o prekršaje, jer će uvek narod biti taj koji plaća, već kazne treba da se razmere i odrede u skladu sa imovinskim stanjem.Zato, prosto razmislite u budućnosti o tome da se donja granica prilagodi imovinskom stanju i da se ne ugrozi egzistencija porodice u Srbiji i da budu kazne naplative da se donja granica smanji i na taj način da napravimo jedan pravični sistem kažnjavanja. Na ovaj način kako stoji ovde u zakonu, mislim da ćemo doći u situaciju da kazne neće biti naplative ili će biti u onoj meri u kojoj su to sada, što je potpuno neprihvatljivo i samo govori o neefikasnosti našeg pravnog sistem i neefikasnosti sistema kažnjavanja u Srbiji koji pokazuje svu svoju nemoć

Poštovani gospodine ministre, videli ste da su maltene sve poslaničke grupe opozicije podnele amandmane, naravno sa različitim rasponima, ali su tražili da se nivo novčanih kazni smanji. Mislimo da su novčane kazne ovako kako su propisane, bez obzira što je to propisano rešenje, odnosno predviđeno rešenje u sada važećem Zakonu o prekršajima, smatramo da su one nerealno visoke, da nisu primerene ekonomskoj situaciji danas u Srbiji.Čuli smo u načelnoj raspravi da je jedan od razloga zašto se ovaj zakon donosi, upravo povećanje naplate novčanih kazni od 100%. Danas uspešnost naplate novčanih kazni ne iznosi više od 20% a ja vas uveravam da će ovakvim rasponom novčanih kazni taj nivo naplate novčanih kazni biti još manji, zato što građani neće biti u mogućnosti da ih plate i taj trend imamo već danas.Izvinite na digresiji ponovo, ali neodoljivo me podseća ova rasprava na priču o povećanju PDV sa 18 na 20%, kada smo donosili taj zakon, dobili smo uveravanje da ćemo sa povećanjem stope PDV popuniti budžet, odnosno da će doći do povećanja prihoda u budžet, ne da nije došlo do povećanja prihoda u budžet, već je došlo do toga da su oni smanjeni i da je veliki broj preduzeća danas prešao u nivo ili u zonu sive ekonomije.Znači, ekonomije.Znači, kada propisujemo i kada predviđamo ovakva rešenja, onda je neophodno da krenemo od realnih životnih prilika koje danas vladaju u državi. Danas je opšti trend da se novčane kazne masovno zamenjuju kaznom zatvora. Ja sam o tome govorila i u načelnoj raspravi. Čini mi se od početka godine do kraja maja, znači pet meseci je samo u pitanju, 5.059 novčanih kazni je zamenjeno kaznom zatvora, a po izjavi zamenika predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, samo 1.756 kazni novčanih je naplaćeno.Znači, ako svemu ovome dodamo i to da lica koja su provela u zatvoru i koja su izdržala kaznu zatvora ili su novčanu kaznu preinačila u kaznu zatvora, proveli su zatvorima u poslednjih nekoliko godina 130.000 dana. zamislimo samo koliki je trošak to za državu, posebno u pogledu onog pravila koje niste izmenili, a gde jedan dan zatvora košta samo 1.000 dinara.Mislim dinara.Mislim da je mnogo opravdanije i ovo nisu demagoške rasprave kao što govore neki poslanici, mislim da je jako važno da krenemo od realnog sagledavanja ekonomskih mogućnosti, platežne moći građana u Srbiji i da na osnovu tih parametara određujemo kazne koje su predviđene u ovom predlogu zakona. Zaista smatram da je to mnogo važnije nego da država insistirajući na ovakvim rešenjima dodatno gubi. Hvala.

i prekršajne kazne ne mogu ni u kom slučaju biti parametar u odnosu na ekonomsko-finansijsku situaciju, standard i socijalne prilike, jer da su socijalna kategorija, ne bi bile propisane ovim zakonom, već nekim drugim zakonom, zakonom, a mi ne možemo robovati socijalnim kategorijama, naročito ne na učinioce protiv pravnih delovanja.Ako se u tom pravcu ide, onda stimulišemo nešto što ne smemo da stimulišemo. Šta treba da radimo, kakva treba da nam bude kaznena politika? Da li kaznena politika treba da ide u tom pravcu – daj da naplatimo šta možemo, pa ti ostavljamo mogućnost da i dalje činiš krivična dela, pa ako opet učiniš krivično delo ili prekršaj, opet ćemo ti nešto malo naplatiti i ti ćeš opet zbog toga što smo ti malo naplatili, biti stimulisan da i dalje činiš protiv pravne aktivnosti. Apsolutno neprihvatljiv način kojim se faktički pokušava izmeniti član 39.Moram da podsetim samo, čisto sa pravnog aspekta, ovakav dijapazon kazni, od minimalne do maksimalne, je samo mogućnost sudovima i sudijama da na osnovu drugih zakona, drugih materijalno-pravnih propisa, kojima se bliže određuju i kvalifikuju prekršaji, a samim tim i kazne, primene neku od kazni koja je ovde kao opšta norma predviđena i to je diskreciono pravo suda i diskreciono pravo sudija.Uz maksimalno uvažavanje kolege Mihajlova, ne mogu da ni u kom slučaju jednu vrstu trivijalne priče podvedem pod nešto što može da bude opravdanje za smanjenje kazne. Odgovornost roditelja kao lica koje je propustilo vršenje nadzora nad detetom mora biti kažnjeno. Dete u toj situaciji mora biti podvrgnuto određenim metodima vaspitnog delovanja, da ne dođe do protiv pravne aktivnosti koju je preduzelo, pa ako je vozilo nepropisno, roditelj je morao da vodi računa o tome kako je uopšte moglo da dođe do situacije da vozi nepropisno bez dozvole ili na bilo koji drugi način.Dakle, oni koji odgovaraju, potpuno sa pravom odgovaraju i tu apsolutno nikakve dileme nema. Jednostavno ne mogu da verujem jednostavno da našu kaznenu politiku srozavamo, da obezvređuje represiju kazne zatvora i da iznad kazne zatvora izdižemo novčanu kaznu, koja u svakom slučaju po hijerarhiji kažnjavanja mora biti ispod i da na taj način stimulišemo potencijalne učinioce prekršaja. Hvala. Izvolite. **Dejan Mihajlov** Razumem potrebu pojedinih poslanika da se dopadnu ministru, ali to nema veze sa pravom. Pravo je nešto drugo i pravne kategorije i sama teorija prava drugačije govori o kaznama. Nije represija svrha kažnjavanja i pravo takođe ima socijalnu kategoriju i mora da prati društvene događaje. Pravo na određeni način mora da ide ispred društvenih događaja, da kreira određene društvene odnose, da spreči neka ponašanja, isto tako, da sankcioniše one koji krše određene povrede pravnog poretka.Prekršaji su blaže povrede pravnog poretka, one jače to su krivična dela. Mi ovde govorimo o prekršajima i svrha prekršaja nije da jednu porodicu otera u bankrot. Ako jeste, po vama, koji se predstavljate kao zaštitnici socijalno-ekonomskog stanja penzionera građana, svrha prekršaja je da represivno se udari po leđima građana Srbije, to je u redu i to je vaše pravo, naše nije.Mi smatramo da donja granica kazne treba da bude takva da sud odmeri imovinsko stanje svake porodice, da kazna bude takva da ona ima svoju funkciju sankcionisanja, ali da ne otera u bankrot određenu porodicu, neka porodica koja živi od dve prosečne zarade, za njih je kazna od 100.000 dinara za upravljanje motornim vozilima, ako njihov sin od 13 i po godina na ekskurziji uzme neki motor i upravlja nekim biciklom sa motorom i policija ga uhvati, odredi mu se kazna od 100.000 dinara. To je za neku porodicu, za roditelje koji po objektivnoj odgovornosti odgovaraju za prekršaj koji je njihov sin napravio, to je za njih veliki trošak, 100.000 dinara, ako uzmemo da prosečna porodica u Srbiji živi od dve prosečne plate.Prosto, treba imati u vidu kako se u Srbiji živi danas. Mi smo dali jedan konstruktivan, ne demagoški, nego konstruktivan predlog kako da se postigne svrha kažnjavanja u ovoj situaciji, a kako da se porodice ne oteraju u bankrot tim previše represivnim kaznama. To, u ostalom, treba da bude svima cilj. Mi smo ovde da obezbedimo pravo svakome i da zaštitimo pravo svakoga u odnosu na druge. Hvala. **Vesna

i sva pitanja o kojima su danas poslanici diskutovali i koja su bila predmet dužih diskusija, pokazuju se kao opravdana.Gde je problem sa ovako definisanom, kako ste vi rekli, opštom normom? To ste u pravu. Mi mislimo da je način na koji smo mi definisali visinu zaprećenih kazni upravo taj odgovarajući. On je nešto više nego što smo druge kolege uradile. Ali, gde se pojavljuje problem?Rekli ste, to je opšta norma i to je tačno. Međutim, mi kada razmišljamo o tome na koji način se propisuju kazne, moramo imati u vidu razliku između krivičnog zakonodavstva i prekršajnog, a to je broj subjekata koji učestvuju u tom i tu se pojavljuje problem. Vraćamo se onda na član 4. zakona, propisivanje, a onda vidimo da tu nije samo zakonodavac.Mogli bismo razumeti da je zakonodavac pravilno sagledao vrednost zaštitnog dobra koje štiti propisanom kaznom, ali sada se tu uključuju i Vlada, i opštine, i gradovi i pokrajinska skupština. U situaciji teškog ekonomskog stanja njihovih budžeta, politikom, recimo, koju Vlada vodi prema pojedinim lokalnim samoupravama, problem je generalan, od uskraćivanja finansiranja obaveza koje ima prema lokalnim samoupravama do davanja drugih nadležnosti, lokalne lokalne samouprave mogu, iako one mogu propisati manje iznose od najviše zaprećenog iznosa, tu situaciju, ovako određene visine

Tu možemo imati različitu praksu, od gradova do gradova. Može se u jednom gradu prekršaj za pogrešno isticanje firme, table za isticanje firme, propisati da je dva miliona za pravno lice, milion konkretno u ovom slučaju ili 250.000 za preduzetnike.Znači, morate voditi računa da j, pored ovoga što je propisan neuporedivo visok iznos kazne, broj subjekata koji će to da propisuju u svojim odlukama velik i ne može se kontrolisati od same Vlade.Zato je ta rasprava o članu 4. bila dobra i možda treba da se razmisli, kako je i kolega Aligrudić predložio, da Odbor za pravosuđe zaseda.Mi mislimo da je da je u ovako teškoj ekonomskoj situaciji, o kojoj su kolege govorile, svaka preventivna svrha novčanog kažnjavanja upravo određena amandmanom koji smo mi podneli. Upravo je u situaciji kada građani ne mogu to sve da priušte, kada pravna lica ne mogu, kad sve teže posluju preduzeća i preduzetnici, upravo je svrha kažnjavanja ovim postignuta. Mislim da ste tu morali da vodite računa kojim iznosom će biti prevencija definisana i kojim će biti zaštićena. Mi mislimo da je to naš amandman.Obratite pažnju, broj subjekata koji propisuje stvara opasnost da će vrednost zaštićenog dobra biti neuporedivo veća nego što ste vi definisali. Da je samo zakonodavac, to bi bilo u redu, ali lokalne samouprave,

Hvala.Gospođo potpredsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, znam da će ovo zvučati neobično, ali mi za ovaj amandman nećemo glasati, koliko god ubedljivi bili primeri mogućih situacija i koliko god bili ubedljivi, a gospođica Radović je to sjajno i u načelnoj diskusiji i sada istakla, koliko ubedljivi bili ovi primeri koliko ljudi danas ne plaća kaznu i opredeljuje se za zatvor i šta tim povodom uraditi. Naš razlog je načelne prirode, a počiva upravo na primeru koji je dat.Načelno, gospodin Jovanović ga je definisano i mi mislimo da se kaznenom politikom ne vodi socijalna politika. Hoćemo da verujemo ono što, nadam se, svi želimo da verujemo, a to je da ova visina novčanih kazni i stanje društva u kome se nalazimo, naprosto, nisu prostorno vremenski identični.Nadajmo se i učinimo sve da finansijska moć građana bude veća u narednom periodu, jer je inače vrlo komplikovano jednim mehanizmom rešavati probleme iz druge oblasti.Čuli smo primer onoga šta smo pričali pre nekoliko meseci ovde, da li će podizanje, kao mera, PDV sa 18% na 20%, da li će omogućiti veće punjenje budžeta i dobili smo, verovatno u žaru polemike, netačan odgovor da nije omogućilo. Jeste. Budžet se puni više nego se ne puni u skladu sa planom te mere koja je nama predstavljena. Zašto? Zato što postoji jedan veći problem, a to je problem naplate i taj problem se ne rešava visinom, kao što znamo, nego boljom, adekvatnijom poreskom politikom.Ukratko, na ovom primeru vidimo kako jedna mera ne može da reši nekoliko problema. Ona može da se nada da će jedan problem rešiti, ali ona mora da vrši osnovnu funkciju. Ovog puta je osnovna funkcija bila povećati,

sa vama, u ovom trenutku to zvuči više nego logično. Da li se time zaista rešavaju problemi koji se tiču toga da li su građani uopšte u mogućnosti da neke kazne plate? Sigurno se ne rešavaju i ne verujem da zbog toga treba menjati zakon. Hvala vam.

da su prihodi od naplate PDV drastično smanjeni u odnosu na planirane.Znači, ako je to tačno, a gospodin Marković kaže da je tačno, onda vidimo da ta mera nije dala rešenje. Naši Naši argumenti su upravo išli u prilog tome da visina novčanih kazne, kakve su predviđene, neće dati rešenje i nećemo postići cilj zakona koji je ovde predviđen, a to je povećanje efikasnosti naplate novčanih kazni.Nije tačno da visina da visina nema veze sa planom naplate. Kako? Ako vi predvidite ogromne novčane kazne, pa ko će to da plati? Govorila sam upravo u prilog tome da je ogroman broj građana koji zamenjuje novčane kazne kaznom zatvora. Nije demagogija reći da im je mnogo lakše na taj način da se oduže državi. Provešće vreme u zatvoru, imaće redovna tri obroka, dobijaće sve, neće ih niko vući za nos zbog toga što nisu platili kaznu državi, jer će na taj način otplatiti svoju kaznu.Nisu kaznu.Nisu demagoške rasprave. Mi ovde govorimo o realnim uslovima i prilikama u kojima građani žive. Nije realno da ove kazne, bez obzira što su prepisane iz prethodnog zakona, danas nađu svoje mesto u ovom predlogu zakona, jer su nerealne.

Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pažljivo sam slušao ovu raspravu. Bila je zanimljiva, ali ću vas zamoliti da prestanemo sa publikovanjem jedne veoma jeftine demagogije.Smeta mi podela na vladu, podelu na ministra, koji, kao Atila Bič Božiji, nekim groznim, odvratnim kaznama teroriše građane u Srbiji, koji nemaju od čega da žive, koji nemaju od čega da ishranjuju porodice, koji nemaju od čega decu da šalju na jesen u školu i, s druge strane, te divne, sjajne narodne poslanike koji brinu o građanima Srbije koji nemaju gde da rade.Hajde rade.Hajde onda da vidimo razlog zbog čega su ti građani došli u situaciju da nemaju decu čime da šalju u školu. Hajde da vidimo zbog čega, i u koje vreme su ti građani ostali bez posla u tim silnim privatizacijama, a nijedna nije bila srećna, koja je bila u Republici Srbiji. Nemojte da zaboravljamo ličnu i partijsku odgovornost onda kada smo participirali u nekim vladama, neke vlade i vodili.Ne možemo gledati na građane Srbije i na sve probleme, i na svaki zakon koji uđe u ovu proceduru, samo na jedno oko. Ne možemo se prepustiti zarađivanju nekih sitnih poena, dnevnih, kako eto, tamo neko brine o građanima, a ministar i Vlada brinu samo o punjenju budžeta, nekim ogromnim kaznama.Ta briga je trebala da bude u ono vreme kada su se neke vlade vodile, i kada je postojala odgovornost stranaka za vođenje tih vlada i za te privatizacije, i za ta enormna zaduživanja, i za te ostanke bez posla, a ne sada smo se naknadno setili i zabrinuli se i moramo da branimo građane pred ovakvom groznom i odvratnom Vladom Srbije, koja eto tako kažnjava građane.I ovde, nije kažnjavanje građana, niko ne kažnjava građane zato što hodaju ulicom, ili poštuju pravila, ili poštuju zakon, ovde se kažnjavaju ljudi koji su prekršili zakon, prekršioce, ne građane, prekršioce. Moramo da napravimo razliku u svemu tome. Ne pričamo o slučajnosti, o detetu od 13 godina koje je selo na motor i napravilo ne znam ti šta. Ovde pričamo o ljudima koji sa namerom ulaze u pravljenje prekršaja, Šta sa njima? Šta ćemo sa ljudima, ako sam već čuo ovde neku argumentaciju da te kazne treba da budu na osnovu materijalnog bogatstva porodice. I da li neko radi, i koliko prosečno prima?Šta ćemo sa porodica prekršioca koji ne radi, koji nema primanja? Nema primanja, nema kazne. Da li je takav sistem održiv? Kakvu poruku šaljemo na taj način nekim ljudima koji će se sutra uputiti smisleno ili ne, da izvrše neko krivično delo? Zbog toga, molim vas da Zbog toga, molim vas da ovu raspravu uvedemo u neke normalne tokove, da se ne hvatamo neke jeftine dnevne demagogije i da gledamo suštinu, pravo i ličnu odgovornost zbog čega su građani Srbije u takvom položaju, u kakvom jesu sada. **Miloš Aligrudić** Povreda Poslovnika, član 107.Dakle, nemojmo govoriti o jeftinoj demagogiji i napadati čitave poslaničke grupe i govornike koji govore po amandmanima, pokušavajući da daju logična i racionalna obrazloženja, kada je reč o kaznenoj politici, o opštim normama kaznene politike iz ovog zakona.Dakle, to je vrlo ozbiljna diskusija, koja ima svoju sociološku svoju sociološku stranu, na kraju krajeva, koja ima i socijalnu dimenziju, ako neki tvrde da nema, koja nije demagoška, jer se zalaže za nekažnjivost, nego baš sasvim suprotno, koja govori o tome da kazne moraju biti naplaćene, da sankcije moraju biti izvršene, prema onima koji prekrše propis ove države i ove Narodne skupštine i naših skupština opština, skupštine gradova, ali da politika mora biti kaznena, racionalna, realna i da mora biti sprovodiva. Znači, tu ne vidim koja je demagogija.Ako neko optužuje čitave grupe narodnih poslanika za jeftinu demagogiju, zato što učestvuje u raspravi o politici propisivanja prekršajnih sankcija, onda mi nismo u kulturološkom nivou. Znači, molim vas predsedavajuća, da one koji upotrebljavaju ovakve izraze upozorite, jer to nije način na koji se razgovara sa kolegama narodnim poslanicima.

polemisao o primeru koji sam ja ovde dao, o maloletnom građaninu koji je upravljao motociklom i mislim da imam pravo na repliku, jer se plašim da on nije do kraja razumeo šta sam ja hteo da kažem. Hoću prosto da mu pojasnim zašto je važno da se skrene pažnja na pojedine slučajeve, koje život poznaje, i hoću da pitam gospodina Babića da li je na nas mislio kada je govorio da se lošije živi, zato što ako se uzmu parametri od 2004. do 2008. godine, kako se živelo u periodu od 1990. godine do 2000. godine, i kako se živi od 2008. godine do sada.Mi smo spremni da se najtransparentnije svi parametri života građana Srbije postave ovako, da se napravi tabela i da se vidi ko je kada podržavao koju vlast, ko je u vlasti učestvova i ko je gde bio tada. Prosto,

Batić** Meni je interesantno kada ovde neki poslanici kažu, neki od opozicionih poslanika imaju potrebu da se dodvoravaju ministrima, jesu obično oni koji moljakaju ministre da im se usvoje amandmani, ili koji uslovljavaju pa kažu, ako prihvatite amandman, mi ćemo podržati vaš zakon. Obično su ti koji se dodvoravaju ministrima. Toliko o tome.Što se tiče samog ovog amandmana, naime, moralo se pažljivo pročitati do kraja, ceo ovaj Predlog nacrta zakona, pa se onda jasno moglo videti da ovaj nacrt zakona za osnov ima, pazite već važeći zakon.E sada, dosadašnja praksa je pokazala, više nego jasno i više čini mi se nego transparentno, da se naplata, upravo novčanih kazni, a radi se naravno o prekršajnim postupcima, vrši tek onda kada pod pretnjom izvršenja, kazne zatvora, a nakon što se sprovede postupak zamene nenaplaćene novčane kazne, kazne zatvora, a sve to naravno za posledicu je obično imalo u praksi, ništa drugo nego jednostavno zastarelost izvršenja kazne.Ovde se ne radi o tome da li su kazne male ili velike i da mi sada pominjemo ekonomsku situaciju, pa evo podnesite inicijativu za smenu ministra finansija, pa neka se on izjašnjava o ekonomskoj situaciji u poslednjih deset godina, ali prevencija se jedino isključivo može samo vršiti propisivanjem drakonskih kazni.Evo, ovom prilikom ću da se dodvorim ministru pa da kažem o nekim kasnijim izmenama i dopunama, zamoliću da pooštrite sve ove navedene novčane kazne. Hvala.

i smatramo da treba da reagujete blagovremeno, kada se na taj način neko od poslanika iz vladajuće koalicije obrati ovom parlamentu.Nije demagogija kada mi govorimo o tome da kazne morate da stavite u korelaciju sa sadašnjošću. Nije demagogija kada pozivamo na činjenicu da je minimalna plata u Srbiji 200 evra, a da je u Kini 188 evra. Nije demagogija kada kažemo da imamo manje plate, nego što su plate u Maleziji, na Filipinima. To jeste problem današnje Srbije.Zato, Srbije.Zato, ukoliko rešite da pišete neke zakone, onda trebate te zakone zaista dobro da osmislite. Samo se o tome radi, kada opozicioni poslanici reaguju na određena

Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, zaista je vreme da polako završavamo ovu raspravu o visinama kazni, jer ovo uz svo dužno poštovanje i uz rizik da ću biti možda i opomenut, ovo jeste demagogija. Cilj propisivanja kazni u prekršajnom postupku je da ljudi ne bi vršili prekršaje. Cilj je da ljudi ne bi između ostalog naravno, cilj je da kažemo ljudima nemojte da vozite bez vozačke dozvole, nemojte da vozite auto ako nije registrovano, nemojte da mučite divlje životinje, jer ćete u suprotnom možda biti kažnjeni sa do 50.000 dinara kazni.Meni je zaista fascinantno, pre nekoliko meseci u ovoj istoj Skupštini smo imali raspravu gde su mnogi iz opozicije kritikovali da je kaznena politika u Srbiji mala, a danas se ovde spočitava kako je glavni razlog za propisivanje prekršajnih kazni punjenje budžeta. Ne, glavni razlog je upravo suprotni, prevencija na različite načine.Ono što je isto interesantno je da pojedine poslaničke grupe koje su danas diskutovale su svega pre nekoliko meseci ili pre nekoliko godina se hvalile kako su određenim amandmanima ili predlozima zakona povećali kaznenu politiku i pooštrili kaznenu politiku. Danas je popularno biti demagog, pa govoriti kako su kazne previsoke. Namerno neću govoriti imena stranaka, ali možete naći na internetu da je 24. decembra 2009. godine jedna opoziciona stranka koja danas kritikuje ministra Selakovića zbog visine kazni predložila oštrije kažnjavanje za izgrede na fudbalskim utakmicama, a danas je toj istoj stranci mnogo što će oni koji, recimo, prave velike nerede na utakmicama, ali ne na nivou krivičnog dela, biti kažnjeni sa do 150.000 dinara.

Imamo situaciju da je opet jedna od opozicionih stranaka koja danas demagoški tvrdi da su ove kazne previsoke, tražila povećanje prekršajnih kazni za ljude koji verbalno ili na neki sličan način napadaju kontrolore BusPlus-a, što podržavam. To je prekršaj u najvećem broju slučajeva, ako se verbalno napadne kontrolor BusPlus-a ili kontrolor Parking servisa.Danas, iz demagoških razloga, zato što je danas lepo kad je tu ministar Selaković, napadamo da su kazne previsoke. Kazne koje je ministar Selaković predvideo su identične kao kazne koje su bile u prethodnom zakonu, identične kao kazne predložene od strane radne grupe Ministarstva pravde i prethodnog i sadašnjeg i identične kaznama koje su upravo pojedini poslanici opozicije ovde predlagali pre godinu, dve, tri. Ali, danas je demagoški lepše pričati o tome da su kazne visoke i onda ljude ne treba kažnjavati, jer su plate male. Apsolutno smatram da onoga ko vozi bez vozačke dozvole, da onoga ko muči divlje životinje, ko zagađuje životnu sredinu u nekoj manjoj količini treba kazniti i tu ćemo se svi složiti.Ne znam kakvu poruku pojedini poslanici opozicije iz demagoških razloga šalju građanima, da li možda treba da ukinemo kažnjavanje? To svakako nije način. Mislim da smo se svi zajedno složili da kaznena politika u Srbiji treba da bude što oštrija.S druge strane, ponavljam, u Zakonu o prekršajima, isto važi za Krivični zakon, jedan od elemenata za utvrđivanje visine kazni je i ekonomska situacija građanina koji se kažnjava. S druge strane, ko nema para da plati prekršajnu kaznu, može da uzme rad u opštedruštvenom interesu. Konačno, ko je svestan da je izvršio prekršaj, može da plati platni nalog u roku od osam dana i platiće samo pola kazne. Hajde da prestanemo sa demagogijom i da konačno nastavimo sa nekim zaista kvalitetnim amandmanima koji su i prihvaćeni i podneti. Hvala. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodni poslanik Slobodan Homen. Homen** Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, osetio sam potrebu kao predlagač jednog od ovih amandmana za smanjenje kazne, da samo raščistimo neke stvari.

ali to ne menja jednu činjenicu, da se zakon donosi danas 2013. godine. Ne donosi se ni 2009, ni 2007, ni 2008, ni 2001, ni 1991. godine. Zakon treba da uvažava realnost. Opet se vraćam na ono što sam malo pre govorio, neću da pričam o visini kazni. Može da bude veća ili manja. Suština je da li je kazna izvršiva ili nije. Ako kazna nije izvršiva, niko nema koristi. Građanin neće shvatiti to kao sankciju, nije platio kaznu, država neće dobiti nikakav prihod od kažnjavanja i kazna će ostati mrtvo slovo na papiru.Apelujem na vas da razmislite šta je danas, 2013. godine, bez obzira ko je kriv za situaciju u kojoj se nalazimo, realno izvršivo, šta je dobro za građane, šta je dobro za državu. Zato predlažem da stvarno ne pričamo o tome šta je bilo nekada, nego da gledamo današnjost. Slažem se da ovo može da zvuči kao demagogija, da se mi zalažemo za manje kazne, ali ne pričam o tome. Pričam šta je realno danas.

ukoliko se u ovoj represivnoj formi usvoji Predlog zakona. To je suština i to stalno ističemo. Radi se o jednoj represiji, kada na taj način povisite te okvirne prekršajne kazne.Mi ponovo moramo da vam istaknemo to i da se pozovemo na činjenicu da nije dovoljno samo propisati kazne. Te kazne treba i da se sprovedu. Kako ćemo te kazne sprovoditi ukoliko živimo u ovakvoj ekonomskoj situaciji u kojoj živimo? Ne radi se o tome da se samo fabrikuju zakoni. Radi se o tome da se oni i sprovode.Ovde se spominjalo – šta će se desiti, recimo, ukoliko neko vozi bez vozačke dozvole? Šta to znači? Ako je malodobno lice vozilo neki automobil bez vozačke dozvole, kako ćete njega novčano kazniti? On neće moći da plati tu novčanu kaznu. To je jedan primer.Hajde da se vratimo na te tvrdnje da se ovi radi o demagogiji. Ne radi se o demagogiji. Radi se o tome da treba oči širom otvoriti, da treba da se sagleda realnost, a ne za koju godinu, koji mesec da se kaže – mi smo lagali. Ovde je povedena i priča o tome. Podsećam vas da je premijer ove države rekao da se lagalo, da su političari lagali, da su visoki funkcioneri lagali u vezi Kosova kada se preuzela politika

Danas kažete – smanjićemo broj prekršaja. Usvojite, predložite, diskutujte u tom smislu da je potrebno na taj nivo podići kazne. Ujedno, tvrdite da je i raniji zakon baratao sa ovim kaznama. Mi ne pričamo o onom prethodnom zakonu. Danas govorimo o ovom predloga zakona o prekršajima.Slažem se da ne treba da živimo u prošlosti, ali godinu dana ste na vlasti. šta ste uradili za tih godinu dana da se nešto toliko drastično promeni da vam verujemo da i ovo neće biti neko olako dato obećanje? Ona nepodnošljiva lakoća vođenja politike u smislu španske serije iz dana u dan, iz meseca u mesec, rekonstruisaćemo Vladu, promenićemo politiku Vlade, sve na bolje, a pri tome se ništa ne dešava, a ekonomija se urušava iz dana u dan, iz meseca u mesec. Povisili ste javni dug, povisili ste apsolutno sve negativne parametre u ovoj državi i ne možete više da se pozivate na prethodnu vlast. Saša Milenić. **Saša Milenić** Sa zadovoljstvom pratim raspravu i s pažnjom se interesujem za argumente predlagača i opozicije u afirmaciji amandmana koji je otvorio temu politike propisivanja kazni, ali prvenstveno se za reč javljam da bih reagovao na određena zastranjivanja koja parlamentarnu diskusiju odvraćaju od centralne teme, bilo kada se govori o drakonskom kažnjavanju kao jedinom efektivnom preventivnom delovanju kazne, bilo kada se govori o vaspitnom učinku kazne i o njenom kvantitetu koji se pre svega sa takvim ciljevima oblikuje i formuliše.Mislim da se moramo podsetiti da etika kazne ne počiva ni na ideji preventive, ni na ideji prevaspitavanja. Legitimacija kazne izvire iz činjenice da je učinjen prestup i da je narušena prirodna težnja ka dobru.Pravo na kaznu, koje se vrši kao zlo, koje se namerno nekome ko je učinio prestup, zato i samo zato što je učinio prestup, upravo sve ove druge vrste motiva čini sekundarnim i sporednim. Meni se upravo zato kvantiteti koji se nalaze u osnovnom Predlogu zakona i čine dobrim jer nisu odmeravani sa stanovišta privlačnosti ideje preventive, ili ideje prevaspitavanja, nego osnovnom idejom traganja za očuvanjem ukupne količine dobra, pa posledično i najveće moguće količine sreće, najvećeg mogućeg broja u društvenoj zajednici. To je, u stvari, osnovna ideja.Uzgred budi rečeno nešto malo i o psihologiji morala znam. Sasvim sigurno da drakonsko kažnjavanje ne samo da nije etički utemeljivo, ni pedagoški ne može biti opravdano. To potvrđuju i sva relevantna istraživanja na tu temu, zato što svesno učinjen prestup se nikada ne čini s pretpostavkom da će biti razobličen, odnosno da će vinovnik biti uhvaćen.

se ponovo vratim na predmet ovih amandmana i na predmet samog početka rasprave o njima.Postavlja se pitanje – da li je ovo zakon koji donosi represivne odredbe? Da, ovo jeste zakon koji donosi represivne odredbe. Narodna izreka kaže – bolje sprečiti nego lečiti.

sprečićete da sledeći put ponovo vozeći bez te vozačke dozvole nekoga usmrti, nekome nanese teške telesne povrede. Ako nekoga prekršajno žestoko kaznite zato što pravi divlju deponiju, sprečićete da jednoga dana zato što ga za to niste kaznili, dođe do nastanka različitih zaraznih bolesti u tom kraju. Ako nekoga prekršajno kaznite zato što nije u skladu sa zakonom prijavio promenu svoga prebivališta, time ste sprečili da na takav način izigra zakon u nekom drugom slučaju gde može biti pozvan i na krivičnu odgovornost.Moram da intervenišem i da kažem da je zaista loše predstavljati prekršaje kao neku vrstu luksuza. Znate, zato što nekome nije dostupan prekršaj ko je slabijeg ekonomskog, materijalnog, imovinskog stanja, e, zato treba smanjiti kaznu, ili prikazivati propisane kazne kao sredstvo, jedno od glavnih sredstava punjenja budžeta, ili kao nešto čemu je cilj punjenje budžeta. To nije cilj prekršaja, to je jedna od posledica prekršaja. Zašto? Zato što je došlo do povrede nekog dobra, zato što je došlo do kršenja nekih zakonskih normi koje moraju da se poštuju.Prema tome, kada neko i vidi visoku kaznu, pre toga će dobro razmisliti da li će da učini neki prekršaj ili neće, a neće razmišljati – to i nije toliko visoka kazna, pa ako me kazne, ja ću to moći da platim ili neću Dakle, jednostavno je to priroda prekršaja. Još jednom ponavljam, ako nekoga kaznite zato što je vozio bez odgovarajuće dozvole, dakle, za kategoriju neku, neko ko ima položen za putnički automobil, uzme i vozi bager i može da pričini i materijalnu štetu, a može nekoga da i te kako povredi. Naravno da ćete na takav način to da sprečite, pa će taj kada sedne za volan tog vozila dobro razmisliti koje posledice toga mogu da budu, i po njega lično i po njegovu okolinu.Još jednom ću ponoviti ono što sam rekao na početku. Mogućnost ugrožavanja, ako hoćete i bezbednosti, zdravlja i materijalno-imovinske sigurnosti različitim prekršajima, zaštita životne sredine je izuzetno široka i velika. Ovim zakonom morate da predvidite raspon kazni za sve, bukvalno za sve.Moram još nešto da dodam. Funkcionisanje pravosuđa i funkcionisanje države građanin najčešće i ceni na osnovu efikasnosti rada pravosuđa, a naročito prekršajnog sudstva. Kada bi se odredbe ovih zakona primenjivale mnogo efektivnije u nekim slučajevima kada postoji granica između prekršaja i krivičnog dela, pravni teoretičari pa i praktičari kažu – bolje je otići na prekršaj jer će kazna biti efektivnija i brže vidljivija svima u toj zajednici, nego razvlačiti krivični postupak i efekte toga videti posle godinu, godinu i po ili dve godine. Pogledajte zemlje u kojima efikasno funkcioniše prekršajno sudstvo, one važe za neke od zemalja sa najefikasnijim pravosuđem i uopšte država. Dakle, prekršajno sudstvo treba pojačati.Ako ćemo da predstavljamo prekršajnu kaznu kao luksuz koji mora da bude dostupan svakom, nećemo daleko dogurati. To nije cilj kažnjavanja. Cilj kažnjavanja je poštovanje zakona. Da li postoje slučajevi oko kojih možemo da vodimo raspravu da li je u tom pojedinom slučaju dobro kazniti ovako ili onako kažem na našu sreću kao društva, prekršajnog sudstva, imate i o tome smo pre neki dan govorili, imate prvostepene prekršajne sudove, imate viši prekršajni sud. Viši prekršajni sud je nadležan da regulisanjem sudske prakse razrešava i neka sporna pitanja koja postoje u funkcionisanju prvostepenih prekršajnih sudova i to jeste jedan od poslova kojima treba da se bavi.Da li su slučajevi koji su ovde pominjani nešto što takođe treba da bude predmet njihovog razmatranja i rada? Da. Da li na to treba da se osvrćemo prilikom propisivanja opšte norme u Zakonu o prekršajima? Treba da imamo u vidu, ali to ne sme da bude naša glavna smernica. Glavna smernica treba da bude koji je krajnji cilj zakona. Zahvaljujem se. **Vesna Kovač** Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.

Recimo, da pravna lica, a ovde su svi kukali nad standardom građana itd, pa je, navodno, zakon izgubio socijalnu dimenziju, ali su određene kolege predložile da se za pravna lica kazne smanjuju i do deset puta. Recimo, kada lider njihove stranke na svoju firmu, bez javnog poziva, dobije 10 hiljada tona pšenice za svoje poslove, znači, bez javnog poziva, to proda po 23 dinara, kada dobije tu pozajmicu i kada to posle vrati, kada je pšenica 16,5 dinara, pa kada zaradi i kada mu je dužnička dobit 87,5 miliona dinara samo za tri meseca, kada učini, možda, takvu vrstu prekršaja, kada ne znamo da li su te robne rezerve bez javnog poziva to imali prava da daju ili ne, kada učini takav prekršaj, bude kažnjen sa, recimo, 200 hiljada dinara, ukoliko se taj prekršaj dokaže kao prekršaj.Po meni je to lažno zalaganje za socijalnu dimenziju, odnosno kukanje nad sudbinom naroda koji jeste siromašan, a verujem da ove kazne većina naroda ne može da plati. Dakle, kada je prekršaj učinjen, najverovatnije da će se mnoge od tih kazni završavati zatvorom, pozajmicama itd. i da će biti veoma teško platiti bilo kakvu kaznu s obzirom na ekonomsku situaciju koju smo zatekli.Ne zatekli.Ne mogu da razumem da najviše kukaju oni koji su, recimo, u Zakonu o bezbednosti saobraćaja predvideli da se registruju vučene tanjirače, drljače, berači, prskalice itd.Dakle, to uglavnom koriste zemljoradnici, koje gotovo nema za šta da pas ujede, propisane kazne, naravno kad učine takvu vrstu prekršaja, a to se nigde u svetu ne registruje, i to moraju da registruju svake godine, za razliku od traktora. Dakle, ta vučena priključna mehanizacija, koja je manje opasna od one koja se nosi, ukoliko vas policija uhvati i ukoliko želi, može da vas novčanom kaznom kazni preko sudije za prekršaje oduzimanjem vozačke dozvole, dakle samim tim i prava na obavljanje delatnosti.Znači, ukoliko se taj zakon primeni dosledno moraćete da zbog tog prekršaja, koji u stvari nije prekršaj, jer priključna mehanizacija niti ima pokazivače pravca, niti ima kočnice, niti ima bilo šta, ali je recimo, to u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, koji je usvojila bivša vlast, to postao prekršaj, sem novčane kazne, bićete kažnjeni i oduzimanjem vozačke dozvole, a samim tim i prava na obavljanje delatnosti. Dakle, više nećete moći da sednete za volan svog traktora, više nećete moći da zakačite tu istu prskalicu, tanjiraču, drljaču, ili berač, da obavite neke svoje poslove, odnosno delatnost, u ovom slučaju poljoprivrednu.Ali, zato je predviđeno, recimo da se kazna za pravno lice, da je da je koleginica predvidela, smanji za 10 puta, ukoliko neko iskoristi situaciju. Ukoliko je neko dobar sa nekim iz robnih rezervi, i bez javnog poziva dobije 10 miliona kilograma pšenice na pozajmicu,

Rezultat toga su onda niske cene, zemljoradnici stradaju, pšenica ide u bescenje i za takvu vrstu, ako je to prekršaj, za takvu vrstu prekršaja predviđena maksimalna kazna od 200 hiljada dinara.Zalagati se, s jedne strane,

desila krajem marta i krajem maja, za mene je po malo licemerno, a ne želim da ulazim u ostalo, kako je vlasnik to pravnog lica stekao pravo da kroz takvu vrstu agro poslova, bez javnog poziva, stekne bez muke, bez znoja, 87,5 miliona dinara, za tri meseca, a da rezultat toga bude smanjenje cene pšenice sa 23 na 16,5 dinara, samo da bi neko zaradio

Hvala vam, gospođo potpredsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, članovi 106. i 107. dakle tema. Vi gospođo potpredsednice niste reagovali, i time ste u stvari povredili povredili dostojanstvo ove skupštine, kada niste upozorili prethodnog govornika, da bi bilo dobro da se drži teme.Znate šta? Mi zaista nismo zadovoljni zbog toga, što nekako uvek unapred kažemo nešto, preporučimo i predložimo nešto, što imamo dobru politiku, i što se naknadno sa nekom naknadnom pameću,

radi se o tome da je i pre dva, tri dana u ovom parlamentu izrečeno da nema ovlašćenog predstavnika Visokog saveta sudstva. Svi su ovde govorili o tome da postoje formalni uslovi da se radi bez predstavnika Visokog saveta sudstva. Šta se desilo? Sledeći dan se pojavio predstavnik, a onaj sledeći dan, šta više, uzeo je i reč. Tada niko osim predstavnika Visokog saveta sudstva nije zatražio izvinjenje od poslanika LDP, koji su insistirali na tome da bude tu predstavnika Visokog saveta sudstva.Dakle, radi se samo o tome, da vi možete da preuzmete politiku LDP, možete da pokušate da prilagodite toj politici, ali teško da ćete moći da je realizujete. Za to je potrebno daleko više od onoga što su vaši kapaciteti. Možete da vređate, i možete da kažnjavate, ali suština je ta da vi ne razumete u čemu se sastoji preokret, u čemu se sastoji sistem vrednosti koji treba da menjate. Molim narodne poslanike da institut povrede Poslovnika ne koriste da bi replicirali drugim poslanicima.Molim vas u buduće da vodimo računa svi zajedno.Da li još neko želi reč povodom ovog amandmana? član 234. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovan Palalić, Milica Radović, Dejan Mihajlov, Miroslav Petković i Miloš Aligrudić.Da li neko želi reč?

teška ekonomska situacija.Ovo govorim jer želim da pokažem da postoji dobra volja. Mogu da se podnesu konstruktivni amandmani koji su u opštem interesu svih.O čemu se konkretno radi? radi se o nesrećnim situacijama, o čemu smo dosta pričali, kada je već izrečena kazna, kada građani ne mogu da plate novčanu kaznu i jedna od posledica jeste zamena novčane kazne zatvorom. Ono što je predloženo ovim predlogom zakona to je situacija koja je bila i ranije, jeste da se može izvršiti zamena novčane kazne u određenom iznosu za dan zatvora. Pre sadašnjem predlogu taj iznos je hiljadu dinara.

kaznu.Suština amandmana koji smo podneli jeste da se podigne iznos novca koji se menja za dan zatvora tako da umesto hiljadu dinara taj iznos bude 3 hiljade

jer znamo da su zatvorske kazne štetne, ne mogu nikako povoljno da utiču na učinioce krivičnog dela. Sa druge strane, ne treba zaboraviti da kada država propiše kaznu, čemu smo danas pričali, želi da kazni učinioca. Znači, sa tih hiljadu dinara neko je već kažnjen. Država ih neće naplatiti jer menja za kaznu zatvora.Šta se dešava dalje? Kada nekoga uputite u zatvor to košta budžet, poreske obveznike, košta državu. U konkretnom slučaju novac koji ide sa razdela Ministarstva pravde Upravi za izvršenje zatvorskih sankcija koja je sastavni deo Ministarstva pravde. Zato sam i rekao

Zar nije celishodne smanjiti broj zatvorskih dana i samim tim i smanjiti štetu po državu?U tom smislu mislim da je višestruki interes i građana i ministarstva i Vlade da se ovaj amandman usvoji i zaista mi nije jasno zašto tu nije bilo razumevanja jer ako neki amandman bio dobronameran da pomogne Vladi i ministarstvu to je bio ovaj. Želeo bih da čujem i argumente malo bliže zašto to nije prihvaćeno jer ono što je navedeno u obrazloženju zakona zaista nije adekvatan odgovor. Odgovor Vlade jeste da je tako nešto već usaglašeno sa odgovarajućom odredbom Krivičnog zakonika. Slažem se, se, ali Krivični zakonik može da se menja. Nije to nešto što je zacementirano. Ako bi ovo izmenili u Zakonu o prekršajima, zašto ne bi ministarstvo uputilo izmene i dopune Krivičnog zakonika pa makar i sa jednim članom.Mislim da su ogromna sredstva koja bi uštedela država, a opet da bi lako dobili podršku građana, teška ekonomska situacija. Nije ideja da veliki broj građana koji ne može da plati ide u zatvor, jer ako uđemo u takvu situaciju onda, bojim se, nama jednostavno neće biti koristi, niti budućnosti, niti će, ono što je najvažnije, ovaj zakon ostvariti svoju svrhu i suštinu, a to je većinskim delom naplata novčanih kazni.Prema tome, molim vas još jednom da razmislite o mom amandmanu i da, ako ministar nema razumevanja, u danu za glasanje usvojimo i ovaj amandman. Hvala. **Vesna Kovač** Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga

Hvala vam, gospođo potpredsednice.Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, zaista verujem da ćete vi usvojiti ovaj amandman, a usvojićete ga zbog obrazloženja koje ste dali, a kojim se odbili taj amandman,

Dakle, to ste učinili na resornom odboru i vi ne možete to da radite, a da izostavite ovaj amandman na član 42. i na član 329. Dakle, morate da harmonizujete celokupan propis sa ovim amandmanima koje ste usvojili na Odboru.Dakle, radi se o tome, pročitaću vam šta smo mi predložili ovim amandmanom. Amandman glasi ovako – ne može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost ranije izrečena prekršajna sankcija učinioca ako je od dana pravnosnažnosti odluke do dana donošenja nove proteklo više od dve godine. Vi ste odbili sa obrazloženjem gde kaže – Vlada ne prihvata predloženi amandman jer je član 42. stav 2. Predloga zakona u skladu sa odredbama Predloga zakona o zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, kao i sa odredbama člana 329. Predloga zakona kojim je uređeno brisanje podataka iz registra sankcija i kojim je predviđeno da se izrečena sankcija pravnom fizičkom i odgovornom licu, kao i preduzetniku, briše iz evidencije po službenoj dužnosti

nismo malopre čuli odgovor. Zašto ministar nema razumevanja za to da se dan zatvora računa kao iznos od 3.000 dinara, a ne 1.000 dinara? dinara? Opet raspravljamo sa zidom. Ovo je vrlo važna tema. Dali smo vam vrlo značajne argumente koji govore o tome koliko bi se na taj način para uštedelo, a uštedelo bi se para, jer ne bi ljudi bili u zatvoru tri puta duže, a svaki dan svaki dan državu košta 2.000 dinara. Nema nikakve svrhe, apsolutno nema nikakve svrhe.Ovde pričamo o represiji bez ikakve potrebe koju vi pokušavate da sprovedete. Pokušavate da je sprovedete u vreme strašne ekonomske krize, a to je na štetu države, jer država mora mnogo više para da izdvaja, to je na štetu građana koji nemaju para da plate toliko visoke kazne. Kao glavni argument smo čuli od strane SNS to da građani nemaju para zbog nekih prethodnih vlada. Nikako da se naviknete da ste vi već godinu dana na vlasti i da morate da preuzmete odgovornost za ono što radite godinu dana.Čuli ste ovde argument opozicije vezano za povećanje PDV. Videli smo da umete da povećate poreze, PDV je veći, porez na imovinu je veći, svi porezi u ovoj zemlji su veći, kazne treba da budu veće, ali samo ne znam ko će sve to da plati i od čega će da plati, ako imamo podatak da 40.000 ima manje zaposlenih u poslednjih godinu dana. Znači, sada će ovi što su nezaposleni da plaćaju te velike kazne. Neće, jer nemaju, a onda će da idu u zatvor, ali tamo ćete da ih držite za 1.000 dinara jedan dan, pa će da sede svi do 60 dana, pošto je kazna od 60.000 dinara vama prosek za fizičko lice. Kazne su u rasponu do 150.000. Znači, svih 60 dana u zatvoru.Molim vas, pogledajte još jednom. Amandmani su stvarno dobronamerni. Napravićete uštedu u budžetu iz onoga razdela koji se odnosi na Ministarstvo pravde. Mislim da će vam to mnogo značiti.

u Italiji gde su kazne od 39 do 3.199 evra, u Grčkoj od 40 do 750 evra i u drugim državama našeg okruženja. Ovde treba da pribegnemo tome da kazne ne budu male, da postoji

koji se provede u zatvoru. Idemo u pravcu da treba omogućiti spuštanje tog minimuma kazni, ito da bude ideja za razmišljanje, kao možda dopuna ovog zakona i da se omogući jedna

Dakle, kome mi tu govorimo? Da li zaista govorimo zidovima?Niste objasnili, gospodine ministre. Brzo ste prešli na sledeći amandman. Kako vi zaista zamišljate da smanjite rok apsolutne zastarelosti na dve godine, a da otežavajuće okolnosti, kao posledicu tog prekršaja,

zakonu.Verujte mi, uskoro ćete se pojaviti ponovo u parlamentu sa predlogom izmena i dopuna Zakona o prekršaju, i tada ćete govoriti – eto, vidite kako radi naše Ministarstvo pravde i državne uprave, mi samo fabrikujemo zakone. Nije tačno, gospodine ministre, trebate dobro da napišete zakone i dobro da obrazložite svaki institut koji unesete u taj zakon. Danas vi niste dali odgovor. Vi ne morate da imate ni simpatije, ni antipatije prema poslanicima opozicije, ali bilo bi dobro da sve ono što je racionalno i što je zaista dobronamerno, ako ništa drugo, bar sa nekom objektivnom pažnjom prihvatite da razmislite o tim predlozima i eventualno odlučite u korist tih zaista je bitno da li ćete vi nekoga kazniti tako što ćete novčanu kaznu od 1.000 dinara da pretvorite u kaznu zatvora, ili ćete novčanu kaznu od 3.000 dinara pretvoriti u kaznu zatvora od jednog dana. Jako je bitno, kao što je bitno i to da niko ne sme da ima posledice zbog određenog prekršaja, ukoliko je taj prekršaj zastareo, i to apsolutno. To su neke disharmonije o kojima vi morate voditi računa, a ja bih vas podsetila na Zakon o amnestiji, gospodine ministre, koji je i te kako bio problematičan. Tada je glavno obrazloženje zašto se taj zakon donosi bila prenaseljenost srpskih zatvora. Hajde onda malo razmislite kada izlazite sa ovakvim predlozima zakona, a pri tom ne slušate šta vam govore poslanici opozicije. Izvolte. **Nikola Selaković** Hvala na onom poređenju sa zidovima. Mislim da sam jedan od onih koji vrlo pažljivo sluša sve amandmane i kada ima potrebe reaguje i govori.Ako sam malopre govorio da je svrha zakona da i eventualnom učiniocu prekršaja zapreti nekom kaznom koja će mu uslediti, onda onaj koji razmišlja da li će za kaznu od 10.000 dinara biti poslat u zatvor dana ili 10 dana, sasvim drugačije reaguje na eventualnog učinioca prekršaja.Sa druge strane, molim vas da posmatrate Predlog zakona u celini. Pomenuto je, kako u raspravi u načelu, tako i od poslanika i vladajućih stranaka i opozicionih stranaka, da ovaj zakon uvodi mogućnost izricanja kazne rada u javnom interesu. Ako ćete to tako olako da prebrišete i pređete preko toga, mislim da to nije dobro.Sa druge strane, vezano za to da li će se uzeti kao otežavajuća okolnost činjenica da je neko u periodu od prethodne četiri godine izvršio neki prekršaj ili ne, to je mešanje kruški i jabuka, da ne kažem nečega drugog. Uvođenje u priču zastarelih prekršaja, mislim da je malo bilo neoprezno, a evo i zašto. Ako je neki prekršaj zastareo, njega u evidenciji i nema. Dakle, ako je nekome zastareo neki prekršaj, nema ga u evidenciji.Sa druge strane, lepo ste i sami pročitali da se u obrazloženju za neprihvatanja amandmana pozivamo na član 329, u kome stoji da se podaci iz evidencije brišu posle četiri godine. Dakle, neka logika postoji. Nemojte se pozivati samo na to što mislim da su bili dobri amandmani i poslaničke grupe DHSS-SPO i poslaničke grupe DS, i onaj i onaj ko je bio na sednici odbora kada sam obrazlagao prihvatanje tog amandmana, a bilo je dosta ljudi koji su danas ovde prisutni, seća se da sam tada rekao da postoje argumenti i u korist jedne i u korist druge teze, da je to mač sa dve oštrice i da sam uveren od strane svih poslanika, iako sam i sam imao dilemu koji treba da bude rok zastarelosti, ali s obzirom da su na izradi zakona u dobroj meri učestvovale i sudije prekršajnih sudova, negde sam i razumeo koji je njihov interes da bude taj rok zastarelosti.Dakle, smatram da su usvojenim amandmanima rokovi zastarelosti, koji su postali sastavni deo Predloga zakona, dobri, jer su sudije prekršajnih sudova nekim drugim dobrim rešenjima ovog predloga zakona u dobroj meri rasterećene, pa onda ne mogu da dobiju, da tako kažemo, dvostruku korist. Dali smo im neke pogodnosti ovim zakonima. Nisu oni ti koji dokazuju postojanje prekršaja ili ne, već onaj ko podnosi prekršajnu prijavu. Dajte onda, ako je njihov posao u neku ruku jednostavniji, da ga završavaju u nekom razumnijem roku.Tako je i kod ove priče da li dan zatvora treba da bude 1.000 ili 3.000 dinara. Ima logike u onome što podnosioci ovih amandmana pričaju, tu nema spora. Ja čak i pohvaljujem nivo rasprave, što sam malopre rekao i mislim da su nam rasprave sve kvalitetnije i sve bolje. Onda kada smatram da je potrebno, ja ću se oglasiti, ali malopre sam izneo koja je logika razmišljanja zakonopisca u ovom slučaju i ponovo se vraćam na to.Dakle, da li je veća pretnja nekome zapretiti sa tri dana zatvora ili sa deset dana zatvora? Ali, nije to smisao. Ako uvodimo rad u javnom interesu kao jednu od vrsta kazni, ako imamo tendenciju sve većeg oživljavanja primene te vrste sankcija u Srbiji, a imamo je, za deset meseci je broj kancelarija koje se bave primenom alternativnih sankcija povećan sa sedam, koliko je formalno bilo, a efektivno radilo šest, na 15 i nastavićemo sve dok u svakom sedištu višeg suda u Srbiji ne bude postojala takva kancelarija i primena takvih sankcija u saradnji sa lokalnim samoupravama. Šta više, mislim da je to znatno bolje i efektivnije. Kada pogledate zemlje u kojima je taj sistem sankcionisanja razvijen, videćete da se dve trećine kazni upravo izvršava na takav način, u odnosu na ukupan broj kazni. Nemojte da to previdimo u ovoj raspravi.Dakle, cilj nije da se ljudi šalju u zatvor, cilj je da se spreči vršenje prekršaja i da se poveća osećaj odgovornosti kada je u pitanju poštovanje propisa. Zato mislim da su jači argumenti na ovoj strani da se amandmani ne prihvate. Kao što sam i malopre pomenuo, dakle, dobro ste citirali član 329, brisanje iz evidencije se vrši nakon četiri godine, a zastareli prekršaji ne ulaze u evidenciju. Zahvaljujem. Hvala vam, gospođo potpredsednice.Poštovani gospodine ministre, pažljivo sam vas slušala, ali zaista nisam sigurna da ste vi pažljivo pročitali ovaj stav 2. člana 42. Predloga zakona.Dakle,

Posledice će nadživeti čak i zastarelost i to brisanje iz krivične evidencije. Ali, prosto, vi morate sve ove članove zakona: 42, 84, 85. i 329. da usaglasite. Vi ćete, ako ostavite u ovakvom formatu član 42, imati slučajeve gde je prekršaj zastareo posle isteka od dve godine i još uvek će moći onaj ko je eventualno napravio neki prekršaj, da pretpostavimo, da ima posledice zbog toga što još nije protekao onaj rok od četiri godine. Vi to morate na neki način da promenite. Ukoliko smatrate da ne, mislim da ste vi u stvari kontradiktorni na kraju u odnosu na početak. To jeste problem koji vas čeka u budućnosti. **Nikola Selaković** Vrlo pažljivo vas slušam i vrlo pažljivo čitam Predlog zakona. U Predlogu zakona lepo stoji - ako je od dana pravnosnažnosti odluke do dana donošenja nove proteklo više od četiri godine. O kakvoj zastarelostipričamo? Ako je doneta pravnosnažna odluka, nema zastarelosti. Ako je do zastarelosti u drugom slučaju došlo, do zastarelosti slučaju došlo, do zastarelosti može da dođe i zastarelost može da bude i posledica ponašanja učinioca prekršaja, ali u tom slučaju sud nije dobro radio svoj posao, čim je dopustio da zastari, ako ga nije pozivao na vreme i ako nije reagovao na vreme.Molim vas, pročitajte, kaže – ne može se uzeti u obzir kao otežavajuća okolnost ranije izrečena prekršajna sankcija, ako je od dana pravosnažnosti odluke do dana donošenja nove proteklo više od četiri godine. Postoji pravnosnažna odluka, ne postoji zastarelost.Ono drugo na šta ste se vi pozivali, da u obrazloženju, pre usvajanja amandmana kojima se prihvataju amandmani koji se tiču rokova zastarelosti, da se u obrazloženju pozivamo na te rokove, ali i na brisanje iz evidencije. Znate, nigde ne piše da ti rokovi moraju da budu isti. To nigde ne stoji.Prema stoji.Prema tome, još jednom, nemojte da mešamo zastarelost sa pravnim posledicama pravosnažne donete odluke.

Ministre, rekli ste - onaj koji razmišlja da li će za 10.000 dinara da ode u zatvor ili ne, ma niko ne razmišlja da li će da ode za 10.000 dinara u zatvor, ljudi nemaju para da plate, pa zato idu u zatvor. Niko ne razmišlja o tome da mu je lepše u zatvoru nego da plati kaznu, nego nema para da plati kaznu.Sve je povezano, cena u zatvoru je 1.000 ili 3.000 dinara, sa visinama kazne. Povezano je jednostavno. Ako omogućite, ono što smo mi kritikovali, predlagali da maksimum bude 50.000, a ne 150.000 dinara. Ako ostavite da je to 150.000 i dobijete kaznu od 150.000 dinara i nemate da platite, nema imovine, zamenićete to kaznom u javnom radu, u javnom interesu. Pa taj koga pošaljete 150 dana da radi u javnom interesu, on treba da radi pola godine, znači, izgubiće posao, jer ne može i da radi u javnom interesu i da ide na svoj posao. Ili ćete sve to zameniti kaznom zatvora do 60 dana, na šta imate pravo po zakonu.Ne zna se šta je gore. Znači, nemojte uništavati ljude nerealno visokim kaznama i ovom malom vrednošću od 1.000 dinara, koja zamenjuje dan zatvora ili ne znam koliko sati u javnom interesu.

odnosno dan da se zameni sa ovim iznosom, čime bi bila kraća ili duža zatvorska kazna, ali mi niste odgovorili, kada ste doneli odluku da odbijete ovaj amandman, da li ste uradili, ono o čemu sam govorio, finansijsku procenu? Koliko bi Ministarstvo pravde, konkretno Uprava za izvršenje zatvorskih sankcija, uštedelo novca, kada bi se smanjile proporcionalne kazne? To me baš zanima, jer mislim da mi ovde pričamo o milionima evra razlike, s obzirom da smo čuli od kolege iz DSS da je to veliki broj dana u zatvoru kada se zameni. Naravno, vi ste jedini koji imate te podatke u ovom trenutku, odnosno Uprava za izvršenje zatvorskih sankcija Ministarstva pravde.Zanima samo, kada ste doneli odluku o odbijanju amandmana, da li ste uradili tu finansijsku procenu? Jer, možda bi vam bilo dosta lakše da sve finansiraju zatvori, jer smo svedoci ovih dana, makar je tako po novinama pisalo, da nema novca, da se zatvorenici prevoze na suđenja, što nije ništa novo, to je i ranije bio problem, pa ste se uvek dovijali, na ovaj ili onaj način, da prebacite sredstva jer je izuzetno važno da se suđenja odvijaju neometano, pogotovo ne da ih ometa nešto što je deo Ministarstva pravde, odnosno izvršne vlasti. Mislim da bi na ovaj način uštedeli i dosta novca. Zato vas pitam još jednom – da li možda imate i finansijsku procenu? Ako je to neki mali iznos koji nije od značaja, mogu da kažem i da nisam bio pravu kada sam podnosio amandman. Hvala. Hvala.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 52. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić.Da li neko želi reč? član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Srđan Miković i Nataša Vučković.Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Vladimir Cvijan. Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ministar Selaković je malopre rekao da zaista imamo jednu korektnu i kvalitetnu raspravu. Tim povodom sam želeo i da zaista pohvalim i amandman koji su napisale kolege Konstantinović, Homen, Miković i koleginica Vučković, ali i da pohvalim, naravno, ministra što je taj amandman prihvatio.Da bismo objasnili i narodnim poslanicima i građanima koji ovo gledaju o čemu se radi, u pitanju je položaj maloletnika u prekršajnom postupku, koje je uvek jedno delikatno pitanje. Spremajući se za ovu raspravu, ponovo sam uzeo knjige sa pravnog fakulteta, da pročitam šta uvaženi profesori iz penologije i iz krivičnog prava misle. Shvatio sam da važi ono srpsko, dva pravnika – tri mišljenja. Zaista je teško naći pravu meru na koji način kažnjavati u prekršajnom postupku i da li uopšte kažnjavati u prekršajnom postupku maloletnike na neki klasičan način, klasičnim kaznama, ili na neki drugi način.Moram način.Moram da vam kažem da je jako dobro što su i kolege pomenute predložile amandman i što je ministar prihvatio da se prema maloletnicima u prekršajnom postupku ide drugom metodom, umesto najoštrijim kažnjavanjem, da se ide na prevenciju. Umesto da se ide na neku jaku represiju, da se ide na prevaspitavanje, da se ide ka tome da se zaista maloletnicima ukaže gde je bila njihova greška i da se nauče da tu grešku više ne čine. Još više sam ubeđen da je to dobar put.Nedavno sam imao prilike da posetim Vaspitno-popravni dom u Kruševcu i da se iz prve ruke uverim da sve one slike koje naši građani nose iz onih serija "Sivi dom" ili "Specijalno vaspitanje", da prosto to više nije tako. Danas zaista u Srbiji ima modernih vaspitno-popravnih ustanova, kao što je VP dom u Kruševcu, gde je uz pomoć investitora, ljudi iz Evropske unije, stručnih ustanova, pomognuto i u rekonstrukciji, pomoglo se i u primenjivanju novih metoda resocijalizacije i reedukacije omladine. Jednom rečju, sam amandman i sama ideja da se, recimo, maloletnicima ne može izreći mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti, to je dobra mera jer se time maloletnicima koji vrše prekršaje omogućava da kroz svoj rad, kroz rad kroz rad na sebi samom, ali i rad kroz posao na kome su bili zaposleni, da se na taj način vrate, kako bi naši stari rekli, na pravi put.Ovo je samo jedan od 23 amandmana koji je ministar Selaković prihvatio. Zaista se zahvaljujem i kolegama koje su ovakav amandman predložile jer je zaista pravi put da maloletnicima koji vrše prekršaje pružimo ruku i na taj način omogućimo da postanu dobri, korisni i najbolji mogući građani društva. Hvala. Hvala.Da li još neko želi reč u vezi sa ovim amandmanom? (Ne)Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove